saopštavam: za – osam, protiv – niko, uzdržanih – nema.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 7. oktobra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. Hvala, poštovani predsedavajući.Pa, mislim da važnost izmene ovog zakona posebno dolazi do do značaja, ako pogledamo raspravu prošle nedelje u parlamentu vezanu za budžet gde se dosta govorilo o tome na koji način Vlada tretira zaposlene u javnom sektoru.Ono prva zamerka na zakon koji je donet početkom ove godine, ne posredno pred poslednje parlamentarne izbore je definicija javnog sektora. Naime, u javni sektor po ovom zakonu nisu

da je to prva i najveća manjkavost ovog zakona. Mogli smo da vidimo kako Vlada potpuno, bez nekog jasnog kriterijuma za 2017. godinu povećava plate, negde 6%, negde 5%, negde 4%, u nekim slučajevima ne povećava uopšte, pre svega zaposlenima u državnoj upravi, u državnim organima, u ogranima lokalne samouprave i autonomne pokrajine. Dok smo mi ovde vodili raspravu o budžetu, bila je recimo, sazvana Skupština Aerodroma Beograda, koja je na dnevnom redu imala jednu tačku dnevnog reda, a to je usvajanje programa stimulacija zaposlenih. Zaposlenih koji su u preduzeću koje je monopolista, koje jeste ostvarilo dobitak zato što je jedini pružalac usluga u Srbiji. kao aerodrom ne postoji konkurencija,

na svom računu, bez ikakvih problema razmatra program stimulacija zaposlenih.Za to vreme, radnicima u državnoj upravi se već drugu godinu za redom ne povećavaju plate. Svim drugima je povećanje i dalje manje od onoga što im je oduzeto pre dve godine, kada je smanjenja plata za 10% svima koji primaju plate iznad 25.000 dinara.Smatramo da mora da se uvede red, da ako želimo da u tom javnom sektoru uvedemo konačno red u njega, moramo da uvrstimo javna preduzeća. Ona su i kada smo raspravljali o budžetu mogli smo da čujemo, glavni izvor za

poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o dopuni Zakona o porezu na dodatnu vrednost, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.

oporezuje nižom stopom poreza na dodatnu vrednost. Znači, umesto 20, koliko je sada, na 10%.Drago mi je što vidim da se ni neke druge poslaničke grupe uključuju u ovu inicijativu i smatraju da je došlo vreme da država preduzme neke aktivne mere i aktivne politike kako bi se demografsko stanje u Srbiji promenilo.Tim brojevima, gotovo u svakom zasedanju i po raznim tačkama dnevnog reda se neko od kolega, narodnih poslanika dodirne. Činjenica je danas da i pored ovako loše situacije hrana za bebe, a pre svega oprema za bebe u Srbiji su višestruko skuplji nego u zemljama u okruženju. Mislim da je to poražavajuća činjenica i da je potrebno da Vlada uvede neke aktivne mere. Nije dovoljno to što sada imamo potpredsednicu Vlade zaduženu za demografska pitanja, koja je dobila i neki budžet u narednoj godini, kojima treba da se dođe do nekih mera i politika kojima će se stvari promeniti, s obzirom da, ponavljam, idu na izbori, pitanje je šta će od tog programa i plana biti urađeno i kada će mere koje se predlože doći na dnevni red.Mi imamo još nekoliko nedelja do kraja ovog zasedanja, bojim se da posle toga više neće biti vremena i rasprave u ovoj parlamentu, ići ćemo na izbore, a onda ćemo čekati novu Vladu, ko zna koliko i pitanje je kada će parlament moći da počne da radi po predlozima Vlade.Pošto postoji ovaj jedan zakon, ova jedna mala mera, mislim da je to čak i u interesu vladajuće većine da pokaže da shvata da u Srbiji postoji problem i da država ima neke mehanizme kojima može da krene u rešavanje tog problema. Ova mera sasvim sigurno ne može da reši problem.Ne slažem se sa mišljenjem Vlade koja je dostavila odgovor na predlog ovog zakona, sa predlogom da se ne prihvati. Obrazloženje zašto se ne prihvata, zato što ovo ovo smanjenje stope poreza ne bi obavezno vodilo i do smanjenja cene hrane za bebe.Mislimo da ako ova Vlada toliko veruje u tržište i tržišnu privredu, sasvim sigurno da bi svaki proizvođač hrane za bebe iskoristio mogućnost da pojeftini svoj proizvod da bude konkurentniji, da ostvari veći promet i da bi sigurno cene pale najmanje za onaj procenat koliko bi smanjili PDV, a verujemo da može tu da se nađe i više prostora. Đurišić.Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje

Ovaj zakon smo prvi put predložili takođe 15. septembra prošle godine i mislim da ovo vreme proteklo od tada nam samo daje za pravo da tražimo da se jedan ovakav zakon donese u pravnom sistemu Srbije. Ovo današnje zasedanje je ilustrativan primer, od 22 tačke, koliko je vladajuća većina do sada do sada prihvatila da se nađu na dnevnom redu, 18 je predloženo po hitnom postupku. Zakon o budžetu smo usvojili prošle nedelje, takođe je bio stavljen na dnevni red po hitnom postupku i usvojen je samo posle sedam dana. Znači, usvojen je imali manje od dva dana da se pripremimo. Pet dana diskusije i na kraju smo usvojili budžet koji bi morao po drugim zakonima da bude u skupštinskoj proceduri najmanje 15 dana pre usvajanja, da dođe u Skupštinu 1. novembra svake godine. Međutim, to nije bio slučaj.Ovakav način rada unosi nesigurnost u pravni sistem Srbije, obeshrabruje ljude koji žele u Srbiju da ulažu novac i da razvijaju biznis, zato što ne znaju da li će i na koji način pravni okvir u kome rade biti promenjen. razvijenim zemljama, i demokratski i ekonomski razvijenim, ovakve stvari se ne dešavaju. Moraju da postoje razlozi za hitan postupak i mi ovim zakonom definišemo koji su to razlozi. Jednostavno, nije moguće, kao danas kada je predsedavajući otvorio sednicu, da čujemo da zbog razloga hitnosti mi danas raspravljamo zakone po hitnom postupku, bez da je jednom jedinom rečju obrazložio šta je to hitno. hitno. Da li je hitno to što danas prestaje mandat, recimo, sudijama Ustavnog suda, a mi tek počinjemo raspravu o kandidatima i nekoliko dana nećemo imati Ustavni sud u Srbiji? Ako je to hitno, a jeste hitno, da vidimo zašto se to desilo, ko je za to odgovoran i kako da se takve stvari više ne dešavaju.Ovaj zakon ide upravo u tom pravcu, da se definišu koji su to razlozi za hitan postupak, da budu obrazloženi i da budu ispunjeni neki uslovi, a ne da se napiše samo da Vlada smatra da to treba da bude doneto po hitnom postupku i da to bude zakon praktično i razlog za kršenje Ustava i Ustavom propisanog roka i o tome na koji način se zakoni usvajaju u Skupštini

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o privremenom uređivanju načina isplate penzija, koji su Narodnoj skupštini podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Goran Bogdanović, Miroslav Aleksić, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković 7. oktobra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić. I ovaj zakon u ovom sazivu podnet je, kao što ste rekli, 7. oktobra ove godine, ali prvi put smo ga podneli 15. septembra 2015. godine. jedno da priznam, da ćemo morati da izvršimo ispravku ovog zakona, jer naziv zakona je o privremenom uređivanju načina isplate penzija, a videli smo u raspravi o budžetu i o izmenama i dopunama ovog zakona da ta reč „privremeno“ više ne važi. Vlada je odustala i definitivno od koncepta da ovaj zakon važi tri godine ili manje, kako su najavljivali kada je usvojen, i produžava njegovo važenje u nedogled. Nadam se da će i novi Ustavni sud, kako god bude izabran, sada pošto su promenjene okolnosti i taj zakon više nije privremenog karaktera, uzeti u razmatranje njegovu ustavnost i staviti ga van snage.Ono što mi je drago, vidim i znam da je poslanik Božović pre nekog vremena ispred DS i sada gospodin Obradović ispred njegove poslaničke grupe predlažem jedan sličan zakon, zakon koji treba da ispravi veliku nepravdu koja je učinjena pre dve godine kada su smanjene penzije sa obrazloženjem da je to način da se ostvari fiskalna konsolidacija. Sada, posle dve godine, vidimo da ta mera niti je bila neophodna, niti je ona dovela do smanjenja troškova u budžetu, a da nažalost postoje ogromna mesta gde se novac građana neracionalno troši i gde je moguće uštedeti 20 milijardi dinara godišnje, koliko je za 750.000 penzionera umanjena penzija 20 ili 25%, a ne 5,8% kako je ovde premijer govorio, jer je to notorna neistina. Zakon govori o umanjenju penzija većih od 25.000 dinara za 20%, odnosno penzija većih od 40.000 dinara za 25%.Naš Predlog zakona govori o tome da se od trenutka usvajanja ovog zakona nastavi sa isplatom penzija sa nivoa koji je postojao pre umanjenja, a da se razlika da se razlika penzionerima kojima je umanjena penzija isplati u narednih šest meseci kroz jednokratne isplate iz budžeta. Smatramo da ima dovoljno mesta u budžetu da se pronađe 20 milijardi dinara, koliko je ova mera uštedela budžetu. Tih para ima na stavkama

predlog.Narodni poslanik Marko Đurišić, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložio je da se dnevni red sednice dopuni tačkom - Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o kulturi, koji je podneo Narodnoj skupštini 16. septembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.

moja velika zabrinutost je šta će se dešavati od početka naredne godine kada je prestajala najavljena jednogodišnja podrška Javnom medijskom servisu iz budžeta Republike Srbije. Nisam, da kažem, bio u pravu i videlo se da će ta podrška biti nastavljena od strane Vlade Republike Srbije i budžeta i naredne godine. Naime, usvojili smo budžet prošle nedelje koji ponovo sa četiri milijarde dinara daje sredstva RTS. Pojavljuju se tu i dodatna sredstva za Javni medijski servis u Vojvodini. Očigledno je da je Vlada rešila da u izbornoj 2017. godini nagradi, pod znacima navoda, Javni medijski servis, kupi njegovu lojalnost i podršku u kampanji koja nas očekuje, time što je zadržala finansiranje iz budžeta. Očekujem i nadam se, odnosno ne očekujem da će doći do promene visine takse koja se plaća od 1. januara ove godine, u iznosu od 150 dinara.Imao sam strah da će ta taksa biti povećana na maksimalan iznos od 500 dinara. Ako ne prestane finansiranje od strane budžeta, makar građani imaju tu dobru vest da nema razloga za povećanje ove takse. Videćemo do kraja godine da li će se nešto izmeniti, to je u rukama Upravnog odbora Javnog medijskog servisa.Ono što je suština ovog zakona, to je da on preciznije definiše ko je obveznik plaćanja takse, da to može da bude samo jedan put fizičko fizičko lice i pravno lice, da nemamo slučajeve kao danas, da pošto se naplata vrši preko električnog brojila, ponovo kao ona čuvena taksa koju je SNS najavio da će ukinuti, pa je trebalo više od dve godine da je ukine, a onda nepunih godinu i po dana posle ukidanja je ponovo vrati kao teret građanima Republike Srbije, da se ne plaća na električno brojilo koje jedno isto fizičko lice ima na kuću, na garažu, na pomoćni objekat, na druge stvari, nego da se

predlog.Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, mr Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji su podneli Narodnoj skupštini 14. novembra 2016. godine.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. **Boško Obradović** Poštovani predsedavajući, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji prate ovaj direktan prenos, pomaže Bog svima.Naime, svima.Naime, Dveri su, gledajući interese penzionera Srbije, koji su jedna od najugroženijih socijalnih kategorija i, naravno, ispunjavajući svoje predizborno obećanje na osnovu Sporazuma o socijalnom partnerstvu koji smo sklopili sa Udruženjem sindikata penzionera Srbije i Udruženjem sindikata penzionisanih vojnih lica, u skupštinsku proceduru predale dva tj. izmene i dopune postojećih zakona, kojim bi trebalo da se ispravi nepravda naneta penzionerima pre dve godine, kada je SNS krenula u organizovanu pljačku zakonitih, odnosno stečenih penzija.U ovom predlogu izmena i dopuna Zakona o penzionom osiguranju, mi smo predvideli pre svega usklađivanje rasta visine penzije sa rastom cena u državi Srbiji. Naime, razlozi za donošenje ovog zakona proizilaze iz člana 70. Ustava kojim kojim je propisana obaveza Republike Srbije da se stara o ekonomskoj sigurnosti penzionera. Vlada Republike Srbije ima obavezu redovnog usklađivanja penzija jer bi, u suprotnom, penzioneri bili dovedeni u nepovoljan finansijski i socijalni položaj zbog inflatornog umanjenja stvarne vrednosti njihovih penzija.Dakle, šta ste vi, gospodo naprednjaci, uradili pre dve godine kada ste izmenili postojeći zakon i način isplate penzija? Vi ste ukinuli i onu odredbu po kojoj penzije moraju da se redovno usklađuju sa visinom troškova života, odnosno sa rastom cena u toku jedne kalendarske godine. Vi ste to vašim zakonskim rešenjem obustavili i time ste naneli veliku štetu penzionerima u Srbiji. Mi ovim našim predlogom izmena i dopuna zakona tražimo vraćanje te odredbe zakona po kojoj će se, naravno, ubuduće penzije usklađivati sa troškovima života, odnosno sa rastom cena.Druga važna stvar koju predviđaju ove naše zakonske izmene jeste popravljanje još nečega što ste upropastili u ovom zakonu, a to su izmene načina biranja Upravnog odbora PIO fonda. Sa nekadašnjeg 21 člana, vi ste smanjili na sedam članova Upravnog odbora i, naravno, od tih sedam postavili ste da četiri predlaže Vlada Republike Srbije i time preuzeli potpunu kontrolu, odnosno vlast nad PIO fondom. Što to u praksi znači? To u praksi znači da vi sada kada vladate PIO fondom stavljate na dalju rasprodaju naše lekovite banje, naše izvore, dakle, najlekovitijih lečilišta u Srbiji i hoćete i to da prodate i privatizujete. To ne biste mogli kada bi važio zakon koji mi predlažemo, po kome bi se Upravni odbor PIO fonda vratio na 15 članova, gde bi pet članova davali predstavnici penzionera, dakle, onih koji su korisnici PIO fonda, a pet predstavnici zaposlenih, dakle, onih koji pune PIO fond. Vi više ne biste imali većinu i radili šta hoćete sa imovinom PIO fonda. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje:

Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, prof. dr Miladin Ševarlić i dr Dragan Vesović, na osnovu člana 92. Poslovnika Narodne skupštine, predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata.Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Poštovani građani Srbije, na prethodnom skupštinskom zasedanju vladajuća većina, na čelu sa SNS, odbila je predlog Dveri da se na dnevnom redu Narodne skupštine nađe naš predlog rezolucije o genocidu Nezavisne države Hrvatske nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata. Evo, do ovog trenutka nismo uspeli da dobijemo obrazloženje zbog čega vladajuća većina, zbog čega bilo koji narodni poslanik, zbog čega bilo koji Srbin i građanin Srbije

da su zločini ustaša nad Srbima, Jevrejima i Romima tokom Drugog svetskog rata u Nezavisnoj državi Hrvatskoj smišljen i planiran genocid, onakav kakav je definisan Konvencijom o sprečavanju i kažnjavanju genocida, usvojenom od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 9. decembra 1948. dva, da je prilikom sprovođenja ovog genocida samo u jasenovačkom sistemu hrvatskih koncentracionih logora za istrebljenje Srba, Jevreja i Roma i neistomišljenika mučeno, pljačkano, silovano i potom ubijano od strane Nezavisne države Hrvatske 700.000 Srba, 23.000 Jevreja i 80.000 Roma, jedino zbog toga što su pripadali drugom narodu, veri ili rasi;Pod tri, da je Nezavisna država Hrvatska bila jedina zemlja tokom Drugog svetskog rata u kojoj su postojali koncentracioni logori za istrebljenje dece u Staroj Gradiški, Jasenovcu, Uštici, Jablancu, Jastrebarskom, Rijeci kod Jastrebarskog, Gornjoj Rijeci kod Križevaca i Lobogradu i da je u njima, prema još nedovršenim istraživanjima, stradalo 42.791 srpsko dete, 5.737 romske i 3.710 jevrejske dece;Pod četiri, da je zločin genocida u Nezavisnoj državi Hrvatskoj po svojim razmerama ravan Holokaustu koji je nacistička Nemačka izvršila nad Jevrejima;Pod pet, da je tokom provođenja ovog genocida veliki broj Srba bio prinuđen da zarad biološkog opstanka promeni svoj nacionalni i duhovno-istorijski identitet i da se odrekne svoje pravoslavne vere i pod prisilom i smrtnom pretnjom prihvati rimokatolicizam.Dakle, poštovane kolege narodni poslanici, u ime srpskog stradanja u 20. veku, u ime istine u domaćoj javnosti i u međunarodnoj javnosti o našem stradanju u 20. veku, posebno genocidu koji smo preživeli u Nezavisnoj državi Hrvatskoj, ja vas molim da posle toliko decenija konačno ova tema dođe na dnevni red Narodne skupštine Republike Srbije, da svi kao jedan zajedničkim snagama usvojimo rezoluciju o genocidu NDH nad Srbima, najviše nad Srbima, da konačno ispričamo tu istinu čitavom svetu jer je besmisleno da očekujemo od međunarodne javnosti da nas podrži i širi tu istinu, ako ta istina ne može da se čuje na sednici Narodne skupštine Republike Srbije.Još jednom vas pozivam da razmislite i da podržite ovaj predlog Dveri. Stavljam na glasanje ovaj predlog.Zaključujem glasanje: glasanje: za – 10, protiv –niko, uzdržan – niko.Konstatujem da Narodna skupština nije prihvatila ovaj predlog.Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić, Dragan Vesović, na osnovu člana92. Poslovnika Narodne skupštine predložili su da se dnevni red sednice dopuni tačkom – Predlog odluke o obrazovanju anketnog odbora radi utvrđivanja činjenica i okolnosti vezanih za dešavanja tokom izbornog procesa 2016. godine, od dana raspisivanja republičkih izbora do dana objavljivanja konačnih rezultata izbora, koji sui podneli Narodnoj skupštini 14. novembra 2016. godine.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Hvala.Evo još jednog predloga od strane Dveri koji ne vidim niti jedan jedini razlog zašto ga svi zajedno ne bismo prihvatili. Naime, u pitanju je formiranje skupštinskog anketnog odbora koji bi ispitao šta se zapravo dešavalo na poslednjim izborima, vanrednim, parlamentarnim, republičkim izborima koji su održani u Srbiji.Ovo posebno zato što je upravo SNS podnela jedan sličan predlog od strane Aleksandra Martinovića, i naravno, odbila da na dnevni red dođe i sopstveni predlog, čega ja jasno zaključujem da SNS odustaje od svog zahteva za formiranje anketnog odbora, odustaje od svojih tvrdnji, kako je u svoje vreme govorio predsednik Vlade i brojni funkcioneri, da je najmanje jedna poslaničke lista silom ugurana u Skupštinu.Dakle, gospodo naprednjaci, ako je najmanje jedna poslanička grupa ili lista ugurana u ovu Skupštinu, pa zašto ne formiramo anketni odbor da to utvrdimo? Što ne utvrdimo ko je to ušao nelegalno u Skupštinu? Da li to znači da su nečiji mandati nelegalni? Da li to znači da je čitava Narodna skupština nelegalna, pa tako i vi koji ovde sedite? Ako imate neke dokaze, zašto ne podržite naš predlog za formiranje anketnog odbora. Naravno, da ga nećete podržati. A znate zašto ga nećete podržati? Zato što se plašite istine o izbornoj krađi koju ste vršili na prethodnim izborima.Evo, šta se tada zapravo desilo.

Dakle, Aleksandar Vučić određuje ko će preći cenzus u Srbiji, čime je izvrši pritisak na rad RIK i prouzrokovao niz kasnijih neregularnosti u postupku utvrđivanja rezultata izbora.A evo, navešću vam samo jednu. Ustavni sud je još 16. juna 2014. godine, doneo odluku da su izbori na teritoriji AP Kosova i Metohije, bili praktično suprotni zakonu. vi ste po istom uputstvu sproveli izbore i 2016. godine. Znači, radili ste protiv odluka Ustavnog suda i ponovo ste nezakonito sproveli izbore na Kosovu i Metohiji, a da učesnici na izborima nisu imali mogućnost da imaju svoje članove biračkih odbora na biračkim mestima na Kosovu i Metohiji. I, vi onda pričate o regularnim izborima? Kako neko može da vam veruje da ste vi brojali naše glasove pošteno? Naravno, da ste krali. Naravno, da niste brojali naše glasove pošteno, inače biste dali da i mi imamo članove biračkog odbora, pa da zajedno brojimo glasove, pa da vidimo koliko je ko prebrojao glasova.Možda ćete sada za predsedničke izbore da uvedete da opozicija nigde na biračkim mestima nema članove biračkog odbora, i da onda vi svuda u Srbiji, kao što ste to radili na Kosovu i Metohiji brojite glasove.

predlog.Narodni poslanici Boško Obradović, Srđan Nogo, Ivan Kostić, Zoran Radojičić, Marija Janjušević, Miladin Ševarlić, Dragan Vesović, na osnovu člana92. Poslovnika Narodne skupštine

Poštovani građani Srbije, posebno naši najstariji sugrađani i penzioneri, ovaj Predlog izmena i dopuna zakona koji Dveri predlažu od suštinskog je interesa za sve vas.Šta vas.Šta je zapravo pozadina ovog našeg predloga? Pod jedan, ukinuti ovaj katastrofalni Zakon o privremenom načinu isplate penzija, kojim su opljačkani penzioneri u Srbiji, jer ne zaboravite, možda vam neko sada na kašičicu povećava penzije, ali i dalje traje Zakon o smanjenju vaši penzija. Prošlo je više od dve godine, oni vas i dalje pljačkaju. Dakle, ovo nije nikakav privremeni način isplate penzija, jer traje više od dve godine i nastavlja da traje u 2017. godini. Dakle, nastavlja se pljačka penzionera od strane Vlade Aleksandra Vučića.Kako izgleda ta pljačka? Penzioner koji je imao 30 hiljada dinara penziju, njemu je za ove dve godine opljačkano 25 hiljada dinara. Penzioner koji ima 40 hiljada penziju, njemu je za ove dve godine opljačkano 48 hiljada dinara.

Ukupno gledano, vi ste poštovani naprednjaci, da to čuju građani Srbije, penzionerima opljačkali 69, 63 milijarde, izvinjavam se, ili blizu 515 miliona evra za ove dve godine. godine. Nema veće pljačke u Srbiji od pljačke penzionera, koju je izvršila SNS.Zato Dveri, ispunjavajući svoju obavezu prema našim partnerima iz Udruženja sindikata penzionera Srbije i Udruženja sindikata penzionisanih vojnih lica Srbije, predlažu izmene ovog zakona, ukidaju i vraćaju sve što je u naredne dve godine, koliko je trajala pljačka penzionera. To je ispunjenje našeg predizbornog obećanja penzionerima.

zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike, 24. novembra 2016. godine; Predloga za utvrđivanje liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, koji je podnela predsednica Narodne skupštine, Maja Gojković, 9. decembra 2016. godine; Predlog odluke o izboru članova Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva, 23. novembra 2016. godine; Predlog odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva, 3. novembra, 2016. godine; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 27. septembra 2016. godine; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, 27. septembra 2016. godine;

24. novembra 216. godine.Drugi, zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada, 6. decembra 2016. godine; Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada, 6. decembra 2016. godine i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada, 6. decembra 2016. godine;Treći, zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o upravljanju aerodromima, koji je podnela Vlada, 6. decembra 2016. godine; Predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je podnela Vlada, 22. novembra 2016. godine; Predlogu zakona o transportu opasne vode, koji je podnela Vlada, 25. oktobra 2016. godine;

Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Ujedinjenih nacija o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice, koji je podnela Vlada, 1. decembra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju Multilateralnog sporazuma o komercijalnim pravima u vanrednom vazdušnom avio-prevozu u Evropi, koji je podnela Vlada, 4. decembra 2016. godine; Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Vlada, 6. decembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Đorđe Komlenski želi

zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike 24. novembra 2016. godine,Predlogu za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, 9. decembra 2016. godine;- 2. zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke izbora o članu Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, koji je podneo Visoki savet sudstva 23. novembra 2016. godine, Predlogu odluke o izboru sudija koji se prvi put bira na sudijsku funkciju, koji je podneo Visoki savet sudstva 3. novembra 2016. godine, Predlogu odluke o prestanku funkcije predsednika Privrednog suda u Beogradu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine 27. septembra 2016. godine,

3. zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković 7. decembra 2016. godine, Predlogu odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković 7. decembra 2016. godine,

Predlogu odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije, koji je podnela poslanička grupa SNS 24. novembra 2016. godine;- 4. zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada 6. decembra 2016. godine, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, koji je podnela Vlada 6. decembra 2016. godine, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o vodama, koji je podnela Vlada 6. decembra 2016. godine;- 5. zajednički načelni pretres o: Predlogu zakona o upravljanju aerodromima, koji je podnela Vlada 6. decembra 2016. godine, Predlogu zakona o stanovanju i održavanju zgrada, koji je podnela Vlada 22. novembra 2016. godine, Predlogu zakona o transportu opasne robe, koji je podnela Vlada 25. oktobra 2016. godine, Predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o komunalnim delatnostima, koji je podnela Vlada 8. decembra 2016. godine, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, koji je podnela Vlada 6. decembra 2016. godine;- 6. zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i UN o Centralnoj kancelariji Projekta Trans-evropske železnice, koji je podnela Vlada 1. decembra 2016. godine,

Predlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Narodne Republike Kine o međusobnom ukidanju viza za nosioce običnih pasoša, koji je podnela Vlada 6. decembra 2016. godine.Da li narodni poslanik Marko Đurišić želi reč? (Da.) **Marko Đurišić** Hvala, poštovani predsedavajući.S obzirom da sam do sada bezuspešno ukazivao na povredu člana 157. Poslovnika, stav 2, koji govori o mogućnosti spajanja tačaka dnevnog reda, da probamo da promenimo lošu praksu ove Skupštine da spajamo tačke suprotno ovom članu Poslovnika i da nikada nisam dobio podršku ostalih kolega poslanika, ja sam sada predložio da obavimo raspravu na ovoj sednici na jedan drugačiji način, poštujući činjenicu da imamo određene predloge odluka o izboru sudija ili o prestanku funkcija sudija, o članstvu u odborima i parlamentarnim telima u međunarodnim institucijama, gde Skupština Srbije ima svoje predstavnike, predložio sam jedan drugačiji predlog dnevnog reda, smatrajući da na taj način ćemo voditi kvalitetniju diskusiju.Moj predlog je da ovih 22 tačke dnevnog reda raspravljamo u šest odvojenih celina. Smatram da je prva objedinjena rasprava i o sudijama Ustavnog suda nemoguće kvalitetno voditi zajedno sa raspravom o izboru sudija recimo prekršajnog suda i zajedno sa raspravom o izboru članova delegacija Skupštine Srbije u parlamentarnim telima.Mislim da telima.Mislim da treba da prekinemo sa tom lošom praksom spajanja i objedinjavanja. Samo ukazivanje na povredu Poslovnika kod objedinjavanja onako kako to predlaže vladajuća većina nije naišlo na razumevanje i podršku kolega poslanika, odlučio sam se da na ovaj drugi način pokušam da vas ubedim da možemo logičnije i u skladu sa Poslovnikom da objedinimo raspravu, da time rasprava dobije na kvalitetu, da možda samo malo više vremena potrošimo, a da imamo kvalitetniju raspravu koja će na kraju da dovede i do kvalitetnije odluke.Pozivam odluke.Pozivam vas da usvojite ovaj naš predlog. Verujem da ćemo u tom slučaju biti samo na dobitku, da ćemo kvalitetnije diskutovati o svakoj od ovih tema, i o sudijama Ustavnog suda i o sudijama koji se prvi put biraju na sudijsku javnu funkciju i o tome na koji način su formirani i funkcionišu odbori u Skupštini Srbije i naše parlamentarne delegacije. Slažem se da objedinimo da objedinimo raspravu o setu zakona vezanih za poljoprivredu, ali mislim da međunarodni sporazumi nemaju nikakve veze sa Zakonom o stanovanju ili Zakonom o komunalnim delatnostima, koji su objedinjeni u jedinstvenu raspravu. Mislim da dan ili dva više rada

Član 157. stav 2. – Narodna skupština može da odluči da obavi zajednički načelni pretres o više predloga zakona koji su na dnevnom redu iste sednice, a međusobno su uslovljeni ili su rešenja u njima međusobno povezana.Objasnite povezana.Objasnite mi kako su međusobno uslovljeni ili povezani Zakon o stanovanju, aerodromi, potvrđivanje međunarodnih ugovora, komunalne delatnosti? Zbog čega radite ovo? Više je nego očigledno da je ovo kršenje Poslovnika, pokušavate da skratite raspravu. Zbog čega na ovakav način dozvoljavate da se objedine tačke dnevnog reda koje nikakve veze nemaju jedna sa drugom? Pošto sam dužan da odgovorim, kolega Radulović sigurno zna da svaki papir koji je predat, u skladu sa Poslovnikom, a treba da se nađe na izjašnjavanju kod narodnih poslanika, mora da se nađe. Narodna skupština je odlučila da objedini raspravu i samim tim ne može biti kršenje Poslovnika, jer to nije odluka jednog pojedinca. Narodna skupština je donela ovaj Poslovnik i Narodna skupština tumači.(Saša smo se izjasnili o predlozima za stavljanje na dnevni red sednice akata po hitnom postupku, predlozima za dopunu predloženog dnevnog reda i o predlozima za spajanje rasprave, na osnovu člana 93. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, stavljam na glasanje predlog dnevnog reda u

glasanje.Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika utvrdila dnevni red Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini, u celini.Prelazimo na rad po utvrđenom dnevnom redu sednice.Saglasno sednice.Saglasno odluci Narodne skupštine da se obavi zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka od 1. do 11. tačke dnevnog reda, a pre otvaranja zajedničkog a pre otvaranja zajedničkog jedinstvenog pretresa, podsećam vas da, shodno članu 97. Poslovnika Narodne skupštine, ukupno vreme rasprave za poslaničke grupe iznosi pet časova, kao i da se ovo vreme raspoređuje na poslaničke grupe srazmerno broju narodnih poslanika članova te poslaničke grupe.Molim poslaničke grupe, ukoliko to već nisu učinile, da odmah podnesu prijave za reč sa redosledom narodnih poslanika.Saglasno članu 200. stav 2, članu 201. stavu 2, članu 202. stavu 2. i članu 192. stavu 3. a shodno članu 157. stavu 2. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram zajednički jedinstveni pretres o: Predlogu kandidata za sudije Ustavnog suda Republike Srbije, koji je podneo predsednik Republike; Predlogu za utvrđivanje Liste kandidata za sudije Ustavnog suda koje imenuje predsednik Republike, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković; Predlogu odluke o izboru člana Visokog saveta sudstva iz redova sudija apelacionih sudova, koje je podneo Visoki savet sudstva;

Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Osnovnog suda u Kruševcu, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine; Predlog odluke o prestanku funkcije predsednika Prekršajnog suda u Loznici, koji je podneo Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine; Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković; Predlog odluke o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava stalnih delegacija Narodne skupštine Republike Srbije u međunarodnim parlamentarnim institucijama, koji je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković; Predlog odluke o izmeni Odluke o izboru članova i zamenika članova Odbora Narodne skupštine Republike Srbije,

Dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo dalje sa radom.Da li predlagač, odnosno predstavnici predlagača žele reč?Po Poslovniku, narodni poslanik Miljan Damjanović.

predsednik Republike predlaže Narodnoj skupštini nosioce funkcija u skladu sa Ustavom i zakonom, što možete posvedočiti da smo u materijalu koji smo dobili od generalnog sekretara, predsednika Nedeljka Tomovića, iako i tu nije baš najbolje definisano, piše – dostavljam vam predlog predsednik Republike, gospodin Tomislav Nikolić, kao kandidate za sudije Ustavnog suda, valjda dostavlja predloge. I danas bi onda ovde trebao da se pojavi, em je to nepismeno, jer ovde ispada da je predsednik Republike predložen za sudiju Ustavnog suda, ali avaj, a sa druge strane, onda je trebao predlagač ovde pred nama da se pojavi i onda kaže – član 96. da on dobije reč, i tako dalje.Sada, ono što je nepobitno i nesumnjivo tačno, postavlja se pitanje dalje diskusije i daljeg našeg vođenja ovog sastanka, da li je razlog za nedolazak predsednika Republike to što je tema sudije Ustavnog suda, jer kao što znamo, čovek koji ima falsifikovanu, odnosno kupljenu diplomu, čovek koji je krao mandate, čovek koji je nelegalno napravio vikendice, ne samo da ne zaslužuje, nego je morao do sada više puta, podneti ostavku na funkciju predsednika Republike, ali je sramota nepoštovanje ovog parlamenta. On je danas ovde morao biti pred nama, da obrazlaže predloge koje nam je pismenim putem dostavio. Hvala. U članu 96, ovo je objedinjena rasprava, imamo više predlagača. Što se tiče vaših primedbi na član 112. Ustava RS, nismo nadležni mi kao Narodna skupština da odlučujemo o povredi Ustava, tako da

Tomislava Nikolića koji je dao predlog za sudije Ustavnog suda, je tražio njegovo prisustvo gospodin Miljan Damjanović, a koliko znam, vi niste Maja Gojković, vi ste jedan od šest potpredsednika, i trenutno je zamenjujete. Takođe, predsednik Skupštine je trebalo da bude ovde, kao predlagač jednog broja, jer, da bi javnost znala, 9. decembra, gospođa Gojković je uputila ovaj akt sa saglasnostima svih predloženih kandidata koje su predložile poslaničke grupe, radi imenovanja od predloženih 10 kandidata, pet sudija sa ove liste.Gospodin Tomić je ovde sasvim opravdano, po pozivu Narodne skupštine, kao izabrani član Visokog saveta sudstva iz reda sudija, jer smo dobili obaveštenje da predsednik Visokog saveta sudstva, gospodin Milojević je sprečen da dođe. Verujem da će gospodin Tomić, u skladu sa svojim ovlašćenjima moći da govori samo o onim kandidatima koje se biraju na sudijske funkcije u nekim drugim sudovima, čiji predlog ovde imamo u objedinjenoj raspravi. Da bi se stekli uslovi za rad, morate da obezbedite prisustvo i ostala dva predlagača, jer izbor sudija Ustavnog suda koji sada radite, rekla bih, na vrat na nos, čekali ste poslednji trenutak iako vas je upozoravala SRS da je krajnje da je krajnje vreme da o tome razmišljate još u septembru mesecu, ili početkom oktobra, međutim, čak setite se, ako vi pažljivo pratite, a verujem da da, kada je gospođa Radeta na desetogodišnjicu od proglašenja Ustava RS rekla – Ustavni sud nemamo, jer ovima je istekao mandat. To se upravo i desilo i sada, pošto na takav način treba da, u krajnjem roku izaberemo sudiju Ustavnog suda, molim vas da postupite u skladu sa Poslovnikom i članom 96, jer od ovlašćenih predlagača, ovde jedino imamo gospodina Tomića koji može da govori o listi koju on predlaže.

može, i ima obavezu, da insistira samo za one predstavnike predlagača koje i bira. U ovom slučaj, predsednika Republike biramo na direktnim izborima,

ja sam predstavnik Visokog saveta sudstva, i ovde sam vezano za dve tačke dnevnog reda, obzirom da je ovde objedinjena rasprava, onda ću kao ovlašćeni predlagač da nešto kažem više o predlogu za izbor izbornog člana Visokog saveta sudstva, iz reda Apelacionih sudova. To je jedna tačka dnevnog reda.Druga tačka jeste – Izbor sudija Osnovnog suda u Ubu, odnosno predlog za izbor za sudiju Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu.Kao što je poznato, odredbom člana 22. Zakona o Visokom savetu sudstva, propisano je da se jedan član saveta bira iz redova sudija Apelacionih sudova.Kako je članom 21. istog zakona propisano da odluku o otpočinjanju postupka predlaganje kandidata, donosi predsednik Saveta najmanje šest meseci pre istaka mandata izbornih članova, a to je dakle 5. septembra 2016. godine, predsednik Visokog saveta sudstva takvu je odluku i doneo.Čitav doneo.Čitav izborni postupak je sprovela Izborna komisija Visokog saveta sudstva na izborima za izbornog člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova, učestvovala su dva kandidata i to Dragana Boljević, sudija Apelacionog suda u Beogradu i Aleksandar Pantić, sudija Apelacionog suda u Nišu.Na sprovedenim izborima na kome je učestvovalo 95,61% od ukupnog broja sudija koji obavljaju sudijsku dužnost u apelacionim sudovima, te posle završenih izbora utvrđeno je da za Draganu Boljević ukupno glasao 81 sudija, odnosno 38,76,

osnovu ovakvih rezultata i odredbe člana 35. Zakona o Visokom savetu sudstva koji predviđa da Savet predlaže jednog kandidata sa najvećim brojem glasova i na osnovu zapisnika o utvrđivanju rezultata izbora koji nam je dostavila izborna komisija, te je Visoki savet sudstva predložio ovoj Narodnoj skupštini da za člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova izabere sudiju Apelacionog suda u Nišu Aleksandra Pantića.Samo nekoliko reči o kolegi. Kolega je inače od 1984. do 1998. godine radio kao advokatski pripravnik, a od 1998. do 2010. godine, kao advokat. Tokom bavljenja advokaturom obavljao je više funkcija u Advokatskoj komori i to kao disciplinski sudija, član Upravnog odbora Advokatske komore Niš, predsednik Advokatske komore Niš, član Upravnog odbora Advokatske komore Srbije, a od Advokatske komore Niš dobio je i plaketu kao najviše priznanje te komore.Inače, komore.Inače, kolega Pantić je aktivno učestvovao u radu i Pravne klinike Pravnog fakulteta u Nišu. Za sudiju Apelacionog suda u Nišu izabran je decembra 2009. godine i u tom sudu obavlja poslove zamenika predsednika Apelacionog suda, zamenika predsednika Odeljenja sudske prakse, predsednika građanskog odeljenja i predsednika jednog parničnog veća u građanskom odeljenju. Na Pravosudnoj akademiji redovno drži predavanje u sklopu stručnog usavršavanja sudija sa područja Apelacionog suda u Nišu.Na osnovu svega što sam izneo Visoki savet sagledavajući rezultate glasanja na sprovedenim izborima, predlaže Skupštini da kolegu Aleksandra Pantića, sudiju Apelacionog suda u Nišu izaberete za izbornog člana Visokog saveta sudstva, iz reda sudija apelacionih sudova. To je što se tiče ovog predloga koji se odnosi na ovu tačku dnevnog reda.Kako, sam razumeo da se radi o objedinjenoj raspravi, ja ću samo u kratkim crtama vezano za predlog Visokog saveta sudstva, vezano za predloge koji se odnose za izbor za sudije Osnovnog suda u Ubu i za predlog koji se odnosi za izbor za sudije Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu.Poznato je da je Visoki savet sudstva u skladu sa odredbom člana 47. Zakona o sudijama, najpre u „Službenom glasniku“, a potom i u dnevnom listu „Politika“ od 19. maja 2016. godine, oglasio izbor sudija za Osnovni sud u Ubu, radi popune jednog sudijskog mesta i Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu, radi popune jednog sudijskog mesta.U postupku predlaganja kandidata za izbor sudija Visoki savet sudstva je na osnovu člana 52. Poslovnika o radu obrazovao komisije, ja sam to i ranije pričao na ovim sednicama Skupštine, da je zadatak tih komisija upravo da proceni najpre blagovremenost prijava, da obave razgovore sa kandidatima koji su se prijavili za izbor i da ocene da li ovi kandidati ispunjavaju kriterijume i merila za izbor.Visoki savet sudstva za sve prijavljene kandidate, a napominjem da se za Ub ukupno prijavilo 24 kandidata, od toga sudijskih pomoćnika 21, ostalih tri kandidata, a da se na konkurs za Osnovni sud u Gornjem Milanovcu prijavilo ukupno 19 kandidata, od toga sudijskih pomoćnika 13, advokata jedan i ostalih kandidata Dakle, da je za sve njih pribavljeno mišljenje o stručnosti, osposobljenosti, dostojnosti za obavljanje ove sudijske funkcije. Za kandidate koji dolaze iz sudova, dakle, radi se o stručnim saradnicima, odnosno sudijskim pomoćnicima,

Za kandidate koji ne rade u sudu, bilo je i takvih kandidata pribavljeno je mišljenje o stručnosti, osposobljenosti i dostojnosti za vršenje sudijske funkcije od organa i organizacija u kojima rade, odnosno s obzirom da je ovde bilo advokata koji su se prijavili za izbor da je pribavljeno mišljenje Advokatske komore, u čiji imenik je inače advokat je obavila razgovor sa svim kandidatima koji su podneli prijavu na oglas za izbor, pa je na osnovu izveštaja komisija koje su bile formirane uzimajući u obzir pribavljeno mišljenje sa sednica svih sudija, kandidata koji potiču i gde rade, VSS je ceneći odredbe člana 43. Zakona o sudijama i odredbe člana 4, 6, 7, 8. i 9. Odluke o utvrđivanju kriterijuma i merila za ocenu ocenu stručnosti, osposobljeno i dostojnost za izbor sudija i predsednika sudova, predložio je i to ste već dobili u materijalima, da se za sudiju Osnovnog suda u Ubu izabere Nenad Đukić, sudijski pomoćnik u Osnovnom sudu u

Položio je pravosudni ispit 2009. godine. Radio je prvo u Osnovnom sudu u Valjevu, sve do januara 2014. godine. A od januara 2014. godine je raspoređen na radno mesto sudijskog saradnika u Osnovnom sudu u Ubu, gde od 1. marta 2014. godine između ostalog obavlja poslove sekretara Osnovnog suda, a pored toga izrađuje odluke o krivičnoj materiji, obavlja poslove koordinatora za medije i priprema i pravna pitanja i ono što je bitno kao priprema u postupku odlučivanja, odnosno suđenja u konkretnim predmetima.Ono što je vrlo važno jeste da je za 2013, 2014. i 2015. godinu ocenjen najvišim ocenama. To su ocene „naročito se ističe“. Još jedna stvar koja je bitna za ovog kandidata jeste da je Nenad Đukić prema mišljenju svih sudija Apelacionog suda u Beogradu drugi na rang listi prema broju dobijenih glasova, što je izuzetno značajno, obzirom da je Apelacioni sud instanciono viši sud u odnosu na sudove u kojima je ranije radio kolega Đukić.Kada je reč o kandidatu za Gornji Milanovac, VSS je predložio da kandidat bude Darko Rašković. To je korisnik početne obuke na Pravosudnoj akademiji, koji je rođen 1985. godine u Kragujevcu. Pravni fakultet sa ocenom 8,71. Vidimo da su i jedan i drugi kandidat završili fakultete sa izuzetno visokim prosekom. Najpre je radio kao pripravnik u advokatskoj kancelariji, zatim je nastavio da radi na mestu sudijskog pripravnika u Privrednom sudu u Kragujevcu. Pravosudni ispit je položio 2012. godine i posle toga je nastavio da radi u istom sudu.Od 1. decembra 2013. godine zasnovao je radni odnos u Pravosudnoj akademiji, a završni ispit ove akademije položio je 1. jula 2016. godine, sa najvišom ocenom 5.00 i nakon toga je raspoređen u odeljenju za privredne sporove u Privrednom sudu u Kragujevcu.Prema mišljenju direktora Pravosudne akademije, dakle, to je ustanova u kojoj je kandidat do sada obavljao i čije je mišljenje vrlo relevantno,

rezultate rada, sva mišljenja i sve ostale parametre u njihovoj sveukupnosti, došao je do zaključka da nedvosmisleno, jednoglasno predloži ova dva kandidata za izbor za Osnovni sud u Ubu, a drugog za Osnovni sud u Gornjem Milanovcu, sa uverenjem da će ukoliko budu izabrani, dakle, ukoliko Narodna skupština podrži ovaj predlog VSS, da će pružiti najbolje rezultate i pomoći da se rezultati rada u tim sudovima poprave i da sudovi budu efikasniji i ažurniji. Toliko. Hvala. Zahvaljujem.Da li još neko od predstavnika predlagača želi reč?Da li izvestioci nadležnih odbra žele reč?Da li predsednici odnosno predstavnici poslaničkih grupa žele reč?Reč ima narodni poslanik Petar Petrović.

Ja o nekim predlozima neću govoriti jer su u pitanju stvari tehničke prirode, kao što je prihvatanje ostavki predsednika Prekršajnog suda u Loznici i predsednika Osnovnog suda u Kruševcu i razrešenje predsednika Privrednog suda u Beogradu zbog izbora na funkciju sudije Apelacionog privrednog suda u Beogradu. Dakle, to je stvar više tehničke prirode i o tome mislim da i nije potrebno trošiti reči.Kada su u pitanju izbori, odnosno predlozi Visokog saveta sudstva za izbor sudije Osnovnog suda u Ubu i Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu, tzv. trogodišnjaci, odnosno izbor sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju, gospodin Tomić je vrlo iscrpno objasnio o kakvim kandidatima se radi. Ja sam i kao predsednik odbora bio prisutan na Visokom savetu sudstva i mogu da kažem ovde da je VSS jednoglasno predložio Narodnoj skupštini da se ovi kandidati izaberu za sudije Osnovnog suda u Gornjem Milanovcu i Osnovnog suda u Ubu. Radi se o kandidatima koji po svemu zaslužuju da dobiju šansu i da budu izabrani za sudije ova dva pomenuta suda. Bilo je i drugih kandidata, ali se Komisija u razgovorima opredelila da Visokom savetu sudstva predloži ova dva kandidata i ja predlažem da ih mi izaberemo, odnosno da podržimo ovaj predlog Visokog saveta sudstva.Kada se radi o kandidatima za izbor za Ustavni sud, radi se o dve vrste kandidata, odnosno imamo pred sobom osam kandidata koje je predložio predsednik Republike i mi treba u danu za glasanje da se opredelimo

Ovde, kao što sam rekao, ima osam kandidata. Poslanički klub Jedinstvene Srbije može sa zadovoljstvom da konstatuje da ima stvarno dobrih kandidata, kao što su prof. dr Milan Škulić, profesor na Pravnom fakultetu u Beogradu, Miroslav Nikolić, predsednik Apelacionog privrednog suda u Beogradu, Snežana Marković, zamenik republičkog javnog tužioca u Beogradu i drugi kandidati. Nažalost, možemo da izaberemo samo četvoro.Kada je u pitanju predlaganje 10 kandidata predsedniku Republike, koji treba od tih 10 da izabere pet za sudije Ustavnog suda, ja moram samo jednu opasku u ime poslaničkog kluba Jedinstvene Srbije da iznesem ovde uopšteno. To je da među 18 kandidata koje imamo ovde na spisku pred sobom, onoliko koliko sam uspeo da

rođen je on pre 50 godina negde, ali je on svoju karijeru gradio u Beogradu i živi u Beogradu. Da li je moguće da u Nišu, koji ima univerzitet, da u Kragujevcu, koji takođe ima univerzitet, da u Užicu, Užicu, hoću da kažem i u mom Pomoravlju nema kandidata koji su stekli pravo da bar budu kandidati za sudije ustavnog suda? Ne moraju da budu izabrani, valjda su nekim svojim dosadašnjim radom pokazali, dokazali i da su se tamo dokazali u svojoj pravničkoj nauci, pravničkoj struci itd.Nemam pravo i neću kao poslanik Jedinstvene Srbije da osporavam ni jednog od ovih kandidata, smatram da su svi dobri kandidati, bez obzira što je većina iz Beograda, da njihove bogate biografije pokazuju da su zaslužili da budu kandidati za sudije Ustavnog suda, ali samo postavljam jedno principijelno pitanje. Mi hoćemo da jednostavno i provincija, da tako upotrebim taj izraz, da Srbija ima više kandidata nego što ima Beograd. Beograd je deo Srbije. Nemam ništa protiv Beograda, ali, molim vas, ima mnogo dobrih pravnika, doktora nauka, ljudi koji su se dokazali u drugim gradovima van Beograda. Dajte da od 18 kandidata bude 12 iz unutrašnjosti Srbije, a šest, recimo, iz Beograda.Ponovo ponavljam, svi ovi kandidati koji su ovde pred nama su dobri kandidati i zaslužuju da budu kandidati, ali postavljam pitanje – zašto nema više kandidata van Beograda? Mislim da su u neku ruku za to krive i poslaničke grupe koje su predlagale kandidate, pa su većinom predlagale kandidate iz Beograda.Dakle, da zaključim, poslanički klub Jedinstvene Srbije će podržati ove liste, ali ovaj principijelni stav treba da imamo u vidu za sledeće neke izbore, da jednostavno malo razvlastimo Beograd i da jednostavno kažemo da i u Srbiji, unutrašnjosti Srbije, u Vojvodini ima više kandidata koji zaslužuju da budu bar kandidati za sudije Ustavnog suda.Da zaključim, poslanički klub Jedinstvene Srbije će se u danu za glasanje opredeliti koje će kandidate podržati da budu izabrani izabrani za sudije Ustavnog suda, odnosno da budu kandidati za sudije Ustavnog suda koje će birati predsednik Republike, a ovim drugim, da tako kažem, tehničkim stvarima mislim da ne treba ni diskutovati.Da zaključim još jednom, mislim da ne treba ubuduće da se dešava da ljudi koji podnose ostavke na mesta predsednika sudova čekaju po šest-sedam meseci da budu razrešeni sa tih funkcija, kao što, recimo, slučaj sudije, predsednika Osnovnog suda u Kruševcu. Hvala lepo.

bez i jedne jedine reči predlagača koji će da obrazloži predlog. Da li je to u slučaju onih kandidata koje je predložio predsednik Republike, on koji je morao ovde da obrazloži svoj predlog zašto smatra da je ovih osam ljudi koji se predlažu Skupštini najboljih osam kandidata koje je predsednik Republike u ovom trenutku mogao da pronađe kao kandidate za Ustavni sud Srbije, ili od strane liste koju ćemo mi kao Narodna skupština utvrditi i poslati predsedniku Republike da od 10 kandidata izabere pet, da čujemo od predsednice koja nam je uputila ovu listu kojih je to 10 poslaničkih grupa uputilo ovaj predlog, koliko je tu ukupno bilo kandidata, da li je bilo samo ovih 10 ili je bilo više, i onda ko je, kako i po kojim kriterijuma skratio ovu listu na 10, jer mi danas treba da utvrdimo listu na kojoj ima 10 kandidata.Mene zanima, prvo, koja je poslanička grupa kog od ovih kandidata predložila i koliko je ukupno bilo predloženih kandidata i po kom kriterijumu smo došli na ovih 10 imena. Mislim da ova rasprava zaslužuje makar toliko informacija. Sudije Ustavnog suda biraju se na devet godina. Znači, mi ćemo, kad završimo ovaj izbor, praktično izabrati većinu u Ustavnom sudu za narednih devet godina i time izabrati organ koji treba da bude najviša sudska instanca u Srbiji i najvažniji predmeti u narednih devet godina će tamo dolaziti na odlučivanje. Mislim da je to poseban dan u parlamentu i poseban čin koji ne zaslužuje ovakvu atmosferu i ovakav početak, jer smo mi više reči i rečenica čuli o izborima sudija koji se prvi put biraju za sud u Ubu, čini mi se. Mislim da je to neprimereno, da čujemo o tome zašto neki sudija treba da bude izbran za sudiju u Ubu, a nećemo da čujemo ni jednu reč od predlagača, jer ih nema ovde, o sudijama Ustavnog suda.Mislim da time šaljemo poruku na koji način ova vladajuća većina vidi taj budući Ustavni sud. Ne vidi ga kao nezavisno telo, telo koje će biti posvećeno pre svega odbrani Ustava, ljudskih prava i osnovnih demokratskih vrednosti, nego će biti telo koje treba da bude podrška izvršnoj vlasti, što je, nažalost, Ustavni sud u poslednje vreme i bio. slučajevi od 2012. godine do danas odluka Ustavnog suda daje nam za pravo da imamo takvu ocenu.Utoliko pre je onda upitno kako se očekuje da glasamo za one kandidate koji su do sada bili članovi Ustavnog suda. Ali, takođe je pitanje – šta je sa ostalima? Da li nemaju želju da se više bave ovim najodgovornijim poslom, kao istaknuti pravnici, kako to kaže Ustav, i koji tako samo u jednoj rečenici jedan prilično širok kriterijum za izbor sudija definiše. To je takođe tema o kojoj bi trebalo razgovarati, ako ikada dođemo do otvaranja teme političkog dijaloga o promeni Ustava. Da li je ovo rešenje koje se nalazi u Ustavu dovoljno dobro? Da li način na koji se biraju sudije Ustavnog suda garantuje da biramo najuglednije pravnike ili biramo one poslušne?U predlogu od ovih 18 kandidata nema nijednog profesora ustavnog prava sa nekog državnog fakulteta. Mislim da je to posebna mana. Imamo kandidate koji su javni izvršitelji, imamo kandidate koji rade u „Službenom glasniku“, imamo advokate, imamo profesore sa nekih privatnih univerziteta, ali nijednog profesora ustavnog prava sa državnog fakulteta. To je, čini mi se, još jedan dokaz na koji način vladajuća većina vidi Ustavni sud i njegovu ulogu u budućnosti u Republici Srbiji.Ja se slažem sa kolegom koji je diskutovao o tome kako na ovoj listi kandidata koju ćemo mi uputiti predsedniku Republike, od deset, sedam je iz Beograda, jedan je iz Sevojna, jedan je iz Subotice, odnosno Palića, i jedan iz Novog Pazara. S druge strane, od ovih osam kandidata koje nam je predsednik Republike predložio, sedam je iz Beograda, a samo jedan nije, iz Pančeva je. Mislim da je to jedna od velikih mana oba ova predloga i da u Srbiji sigurno ima istaknutih pravnika i u univerzitetskim centrima kao što su Niš i Kragujevac, ali i u drugim gradovima. Mislim da bi važna poruka bila da je sastav

sigurno mora da se dotakne i dosadašnjeg rada Ustavnog suda. Brojne Brojne njegove presude su bile, da kažem, kontroverzne i dočekane u javnosti na različite načine i sa različitim komentarima. Posebno mi je, recimo, zanimljiva činjenica, gledajući i pripremajući se za ovu sednicu, da je recimo Ustavni sud proglasio neustavnom uredbu Vlade iz 2012. godine o priznavanju diploma sa fakulteta na Kosovu i Metohiji koji ne obavljaju delatnost po propisima Srbije, smatrajući da to nije moguće po Ustavu, a onda Briselski sporazum, koji je i te kako imao uticaj na pravni predak Srbije, imao je posledice i da ovde usvajamo međudržavne sporazume, gde se pojavljuje kao jedna od strana potpisnica Kosovo sa zvezdicom, što je takođe tada 2011. godine još bilo dogovoreno, proglasio se nenadležnim i smatrajući taj Briselski sporazum političkim.Mislim da i neke druge presude donete 2012. godine su pokazale da Ustavni sud nije nezavisno telo, nego je bilo telo koje je trebalo da da podršku tada novoj vlasti, kritikujući i smatrajući neustavnim neke odluke koje su donošene od strane Vlade i parlamenta do 2012. godine. Taj Ustavni sud nije našao za shodno, odnosno nije smatrao da je Zakon o privremenom smanjenju isplate penzije neustavan, navodeći brojne razloge, od kojih poslednji, zaključni, je da je taj zakon privremenog karaktera, jer tako kaže u svom naslovu. Međutim, videli smo da Vlada nema nameru da taj zakon, onako kako je kada je predložen u Skupštini, ograniči na tri godine, nego ima nameru da ga drži praktično trajno, verovatno dok ova Vlada bude upravljala i ova poslanička i politička većina bude činila Vladu Republike Srbije.

ovakvog stanja u pravosuđu i ovakvih odluka Ustavnog suda, Srbija je zemlja sa najvećim brojem tužbi Međunarodnog suda u Strazburu, zato što građani ovde osećaju da ne mogu da zaštite svoja prava, ne mogu da ostvare zaštitu i onda posle negativnih odgovora Ustavnog suda oni se obraćaju Međunarodnom sudu u Strazburu i odande počinju sve češće da nam stižu presude koje govore o tome u kakvom stanju je naš pravni sistem i kakve se odluke ovde donose, a sve te odluke imaju određenu cenu, ne samo u smislu promena naših zakona, nego i materijalnih obaveza koje Republika Srbija mora da ispuni. Mislimo da je loše da se tako nastavi, ali opet ovi kandidati, ovako kako su predloženi, ne ulivaju nikakvo poverenje da će se to izmeniti i sasvim sigurno neće imati podršku poslaničke grupe Socijaldemokratske stranke – Narodni pokret Srbije.Zanimljivo mi je bilo da se među kandidatima koje ova Skupština treba da pošalje predsedniku Republike nalazi se i direktorka Agencije za borbu protiv korupcije. Verovatno treba da bude nagrađena izborom za to što Agencija skoro pet godina neće da ispita i da utvrdi ko je platio dolazak gospodina Đulijanija u kampanji 2012. godine,

iz Londona platila sale gde su se održavale konferencije za štampu, troškove putovanja, ali ne i sam honorar, iako je gospodin Đulijani izjavio da je bio plaćen za tu posetu Beogradu.Onda se postavlja pitanje – zašto agencija nije htela da se pozabavi tim slučajem i da javnost Srbije dobije odgovor ko je platio i sa kojim novcem je plaćen taj dolazak u kampanju? Čuli su se iz agencije glasovi da nema nameru agencija da se zamera novoj vlasti i verovatno je da je kandidatura direktorke nagrada za to što četiri godine nije gledala u taj slučaj, kao i druge brojne slučajeve zloupotrebe i izvrdavanja zakona za borbu protiv korupcije kojem smo bili svedoci u poslednje četiri godine.Biografije koje umesto predlagača koje ovde imamo treba da nam nešto kažu o kandidatima o kojima treba da se izjasnimo su zanimljive. Imate biografije kandidata sa obimnim radovima iz pravne struke. Jedan kandidat je dao biografiju na 33 strane, sa brojnim naučnim radovima u čijoj izradi je učestvovao. Neke biografije su samo na dve strane. U jednoj biografiji gospođe Marković se nalazi nešto što ja nisam video do sada u svojoj praksi. Na kraju biografije, umesto navođenja nekih naučnih radova u kojima je učestvovala, ona je stavila: „P.S. Sve ove godine radila sam u pravosudnom sistemu Srbije i imam veliko iskustvo.“Moram da priznam, da za jednu profesionalnu biografiju takav način pisanja je nešto što prvi put vidim. NJena biografija i njega kandidatura je osporena od strane ljudi, s obzirom da je ona učestvovala u slučaju ATP „Vojvodina“ i presude koja je doneta u korist jednog privatnog preduzeća i umešanosti

sada ja potrošio 14 minuta samo na ovu temu koja je, naravno, izuzetno važna, ali želim da kažem nešto i o izboru sudija koje prvi put biramo.Pre svega, želim da da postavim pitanje ovde, gospodinu Tomiću koji je predstavnik predlagača Visokog saveta pravosuđa, zašto se desilo da je poništen konkurs za izbor 58 sudija koje su trebale da budu prvi put izabrane na funkciju, konkurs koji je raspisan 2. i 7. septembra, a morao je da bude poništen zato što Visoki savet pravosuđa nije doneo pravilnik za koji je bio obavezan da ga donese do 29. marta. Pošto smo mi krajem prošle godine usvojili Zakon o sudijama koji je tada predviđao da nema ovakvih merila o kojima je gospodin Tomić govorio, razgovor sa kandidatima i neki lični utisci, nego je tada predviđao pravilnik i po tom pravilniku određena testiranja.Zašto

godine i time ugrozio ovaj konkurs koji zato što je raspisan dan, odnosno sedam dana pošto je isticao rok za primenu ovih novih pravila, zašto je taj konkurs morao da bude poništen i zašto mi sada na dnevnom redu ne raspravljamo o izboru 58 novih sudija? Da li će to što ne raspravljamo o tome sada doprineti da sudovi rade bolje i efikasnije, jer je sasvim sigurno da neće. Tih 58 ljudi koji bi bili izabrani mogli bi da pomognu svojim kolegama u radu na brojnim predmetima.Mi stalno slušamo o velikom broju zaostalih predmeta, to su neki milioni koji se spominju, koji guše naše sudove, zbog kojih je naše sudstvo najneefikasnije, stalno je loše ocenjeno. Zašto i šta je bio problem Visokom savetu pravosuđa da uradi jedan posao u roku od 90 dana, izrada jednog pravilnika. Meni je to potpuno neobjašnjivo.Prošli put kada je bila rasprava ovde o sudijama koji se biraju prvi put, postavio sam pitanje izrade planova integriteta u sudovima i da li se na tome radi i zašto se desilo da smo imali sudije koji su bili izabrani u ovom parlamentu prošle godine, a onda nekoliko meseci nakon tog izbora imali smo privođenja tih sudova pod optužbama, ozbiljnim optužbama za korupciju? Da li se naši sudovi bave prevencijom korupcije u svom radu i na koji način se bave? Očigledno da propusta ima, da korupcije ima. To je, da kažem, nešto što će doći pred pravosudne organe, ali na koji način se borimo da se to spreči i da se to predupredi.Tada nisam dobio odgovor. Naravno, nismo tada podržali ni izbor novih sudija koji se prvi put biraju i nećemo ni sada glasati za ove sudije, ne zato što imamo nešto sporno protiv ova dva kandidata koja su predložena, nego zato što tražimo odgovor na ova pitanja. Tražimo odgovor na to šta se radi na prevenciji korupcije, kao i ovaj odgovor zašto nije usvojen ovaj pravilnik na vreme i zašto danas biramo samo ovo dvoje sudija za koje je konkurs raspisan u maju ove godine, a ne ovih 58 koliko je trebalo da da se primi na konkursu raspisanom u septembru, koji je kasnije morao biti poništen.Slažem se takođe sa kolegom koji je govorio o tome da je nedopustivo da mi šest meseci pošto je neki sudija zatražio zatražio razrešenje zbog ličnih razloga, zdravstvenih razloga, raspravljamo o njegovoj smeni šest meseci kasnije. Možemo da prihvatimo da su izbori bili u aprilu, ali od juna meseca kada je konstituisan parlament do danas, prošlo je šest meseci i ne vidim ni jedan razlog zašto ova tačka nije došla ranije na dnevni red. Očigledno je da postoje neke igre, da se na neki način manipuliše i sa ovim ostavkama i razrešenjima usled ostavke iz meni potpuno neobjašnjivih razloga.O tome na koji način smo izabrali odbore i delegacije Skupštine Srbije, jer je to poslednji deo ove objedinjene rasprave, govorili smo više puta. Smatramo da ni odbori nisu formirani u skladu sa Poslovnikom i sastav tih odbora i procenti učešća svih parlamentarnih grupa u njima, a posebno ne predsednici odbora, jer samo jedan odbor vodi, odnosno dva odbora od 19 vode predstavnici opozicionih stranaka, a trebalo bi najmanje jednu trećinu. Mislim, da ste trebali da pokažete demokratski kapacitet i da sigurno polovinu mesta predsedavajućih odbora date poslanicima opozicije. Uradili ste ono što ni jedna većina nije uradila ovde od 2000. godine. Mislim da je to jedan od razloga zašto ti odbori ne funkcionišu ili funkcionišu na onaj način na koji smo videli kako je predsednik poslaničke grupe SNS zakazao i održao Administrativni odbor ne dajući pravo ni jednom poslaniku opozicije da se javi za reč i diskutuje. To je potpuno neprimereno i mislim da o tome moramo da razgovaramo, jer bojim se da će se takve stvari ponavljati, a to nije dobro za demokratiju u Srbiji i za demokratski rad parlamenta. Hvala

predložene odluke u vezi izbora predsednika sudova, izbora kandidata za prvi mandat za sudije u redovnim sudovima itd.Ono o čemu bih ja želeo više o čemu bih ja želeo više da govorim, to je odluka, odnosno lista kandidata za sudije Ustavnog suda Narodne skupštine Republike Srbije, odnosno poslaničkih grupa, sa jedne strane i kandidati predsednika Republike za sudije ispostavnog suda. Od osam kandidata predsednika Republike, Narodna skupština bira četiri kandidata, četiri sudije Ustavnog suda.Zašto smatram ovo značajnijim pitanjem od svih ostalih o kojima mi raspravljamo unutar ove prve tačke dnevnog reda? Iz dva razloga, a prvi razlog je dužina mandata sudija Ustavnog suda. Želeo bih da vas podsetim da mi sudije Ustavnog suda biramo na devet godina. Prošli put je Narodna skupština izabrala sudije Ustavnog suda krajem 2007. godine. Od tada mi smo imali dva puta izbore za predsednika Republike, imali smo parlamentarne izbore i u 2008, 2012, 2014. i 2016. godini, a možda ćemo imati i sledeće godine.Ovo sve govorim zbog toga da bi se videlo u kojoj meri je drugačija priroda dužine mandata sudija Ustavnog suda od mandata predsednika Republike ili narodnih poslanika. Drugi razlog zbog kojeg mislim da je izbor sudija Ustavnog suda značajnija tema jeste značaj Ustavnog suda kao organa u Republici Srbiji.Ustavni sud je decenijama brana Ustava sa jedne strane, odnosno ljudskih i manjinskih prava, znači zaštitnik Ustava, tačnije i zaštitnik ljudskih i manjinskih prava.U ovoj državi je Ustavni sud formiran 1963. godine i to je značajna činjenica zbog toga što je tadašnja Jugoslavija bila prva među zemljama istočne Evrope u kojoj je formiran Ustavni sud, a Ustavni sud odlučuje o saglasnosti zakona i drugih opštih pravnih akata sa Ustavom, saglasnosti podzakonskih pravnih akata sa zakonom i Ustavom, pored toga, Ustavni sud rešava o sukobu nadležnosti, rešava povodom ustavnih žalbi i zabranjuje rad političkih stranaka, udruženja građana, sindikalnih organizacija, itd.Cilj postojanja Ustavnog suda u onim državama u kojima postoji jeste ograničavanje vlasti legislative, znači parlamenta sa jedne i egzekutive, odnosno Vlade sa druge strane.Osnovna nadležnost Ustavnog suda je normativna kontrola opštih akata. U nauci se piše o tome da je Ustavni sud negativni zakonodavac, ne u vrednosnom smislu,, naravno, nego u smislu da parlament usvaja zakone, a Ustavni sud ima nadležnost da ukoliko proceni u toku postupka da neki zakon ili deo zakona, odnosno drugog opšteg pravnog akta nije u saglasnosti sa Ustavom, stavi van pravne snage taj opšti pravni akt, odnosno deo zakona ili drugog opšteg pravnog akta. I u tom smislu je Ustavni sud negativni zakonodavac.Pogrešno se govori često o tome da je Ustavni sud najviša sudska instanca ili pravosudni organ. U tom smislu, naravno, Ustavni sud nije najviša sudska sudska instanca ili nije pravosudni organ, ima ove nadležnosti o kojima sam govorio i njegove odluke su konačne, izvršne i opšte obavezujuće.Zašto sam sve ovo rekao, bez obzira što nije Ustavni sud tema današnje rasprave, nego je tema današnje rasprave izbor sudija Ustavnog suda? se podvuklo još jedanput da je vrlo važno da ljudi koje izabere Narodna skupština, odnosno koje će imenovati predsednik Republike na predlog Narodne skupštine,, budu ljudi od stručnog integriteta, budu ljudi koji su dostojni da u narednim godinama budu sudije Ustavnog suda.Ja sam rekao da mandat traje devet godina, to je tako po Ustavu. To eventualno može da bude drugačije ukoliko se donese novi Ustav Republike Srbije i ukoliko će biti propisano ustavnim zakonom za sprovođenje Ustava da se, recimo, sudije Ustavnog suda biraju, izaberu ponovo, odnosno da im se skrati mandat, a takvih slučajeva je bilo u pravnoj istoriji.Znači, pošto je Ustavni sud zaštitnik Ustava sa jedne i ljudskih i manjinskih prava sa druge strane, radi se o vrlo značajnom organu i to se vidi i po tome da je Ustav dosta rigorozne kriterijume propisao za kandidate za sudije Ustavnog suda. Kao prvo, kandidat mora da bude istaknuti pravnik. Tu odmah moram da kažem u zagradi da je mana Ustava što, naravno, nigde ne piše ko ceni, na koji način, na osnovu kojih kriterijuma ko je istaknuti pravnik. S druge strane, kandidat mora da ima najmanje 40 godina, a sa treće strane mora, da ima najmanje 15 godina u pravnoj pravnoj struci.Sudija Ustavnog suda ne može da vrši drugu javnu ili profesionalnu funkciju niti posao, osim profesure na fakultetima, pravnim pravnim fakultetima u Republici Srbiji.Bitno je i važno je što sadašnji Ustav, sada važeći Ustav propisuje da sudija Ustavnog suda mora da bude pravnik i to ne samo pravnik, nego istaknuti pravnik. Možda se to podrazumeva, ali bih ja želeo da podsetim i narodne poslanike i javnost da je bilo slučajeva ne toliko davno u istoriji ove institucije da su za sudije Ustavnog suda bile birane osobe koje nisu bile pravnici, nego su bili npr. diplomirani ekonomisti.Sudija Ustavnog suda, naravno, ne može da bude član političke stranke, odnosno razrešava se ako postane član političke stranke. To piše u Zakonu o Ustavnom sudu.Ono o čemu nije bilo reči u dosadašnjem toku rasprave jeste ustavna odredba po kojoj sa svake od predloženih lista kandidata, znači i sa liste kandidata predsednika Republike i sa liste kandidata Narodne skupštine Republike Srbije najmanje jedan od izabranih kandidata mora da bude sa teritorije autonomnih pokrajina.Ja želim da primetim, pošto o tome nije bilo reči, bilo je reči o geografskim činjenicama, iz kojih gradova dolaze kandidati, odnosno gde imaju prebivalište, da na obe liste imamo samo po jednog kandidata koji je sa teritorije autonomnih pokrajina i u oba slučaja se radi o kandidatima koji imaju prebivalište na teritoriji AP Vojvodine.Sa liste predsednika Republike imamo kandidata Miroslava Nikolića, predsednika Privrednog apelacionog suda, koji ima prebivalište na teritoriji grada Pančeva, znači, na području AP Vojvodine,

u njihovom slučaju je izbor praktično zagarantovan zbog toga što nemaju konkurenciju u smislu odredbe Ustava koji propisuje da jedan od izabranih kandidata sa obe liste mora da bude sa teritorije autonomnih pokrajina.Želim da primetim i to da nisu sve poslaničke grupe predložile kandidate za sudije Ustavnog suda. To je jedna činjenica. Svaka poslanička grupa je, naravno, donela odluku da li će i ukoliko hoće, koga će da kandiduje za ovu značajnu funkciju.Neko od prethodnih govornika je primetio da nema kandidata koji su profesori Ustavnog prava na državnim pravnim fakultetima. To i ja smatram manom. U sadašnjem mandatu Ustavnog suda imali smo prof. Oliveru Vučić, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i imali smo prof. Dragana Stojanovića, sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu.Mislim da ima ljudi od stručnog, moralnog integriteta koji bi bili dobri ne samo kandidati, nego i sudije Ustavnog suda sa državnih pravnih fakulteta, koji su profesori Ustavnog prava ili ustavni pravnici, kako se to nekada govorilo, npr. Vladan Petrov, Tanasije Marinković, Irena Pejić ili Slobodan Orlović, ali oni nisu predloženi za sudiju Ustavnog suda.Imamo i određena dupliranja u smislu da po dva kandidata imamo sa određene institucije. Na primer, imamo dva kandidata sa Kriminalističko-policijske akademije i imamo dva kandidata sa Instituta za uporedno pravo. To, naravno, nije i ne sme da bude problem, jer kako ja shvatam, kandidovanje nekoga za funkciju sudije Ustavnog suda nije gest prema određenoj instituciji ili organizaciji čiji je član ili zaposleni kandidat, nego je to s obzirom na lične sposobnosti, lična svojstva samog kandidata.Kada govorimo o konkretnim kandidatima, želeo bih da istaknem nekoliko kandidata za koje mislim da su, i u ljudskom i u moralnom smislu, dostojni funkcije sudije Ustavnog suda. To je prof. Milan Škulić sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Neko je već spomenuo da je jedan od kandidata dostavio biografiju na više od 30 stranica, to je kandidat prof. Milan Škulić, koji je objavio više od 200 naučnih radova.Pored

suda. I Miroslav Nikolić, koga sam već spominjao, sa teritorije grada Pančeva, predsednik Privrednog Apelacionog suda. Ukoliko se poštuje Ustav, sigurno će biti izabran za sudiju Ustavnog suda.Što se tiče druge liste, liste Narodne skupštine Republike Srbije, želim da kažem, pošto to nisu rekli svi, ali mislim da nema potrebe, niti razloga za skrivanjem toga koja poslanička grupa je kog kandidata predložila, naravno ukoliko poslaničke grupe misle da

Profesor je ustavnog prava i upravnog prava i jedini je profesor ustavnog prava koji je kandidovan za sudiju Ustavnog

Sa druge strane, smatramo da mađarska zajednica u Srbiji zaslužuje da ima sudiju Ustavnog suda pod uslovom, naravno, da ispunjava one profesionalne kriterijume koje treba da ispuni na osnovu Ustava i zakona o Ustavnom Ustavnom sudu. I u prethodnom mandatu je mađarska zajednica imala sudiju Ustavnog suda, a to je bila Agneš Kartag Odri.Što se tiče Ustavnog suda, ovde se naravno vodi rasprava o kandidatima, a ne o samom Ustavnom sudu, a još manje o radu Ustavnog suda u mandatu koji danas istekao, barem za devetoro sudija od 15. Želeo bih da kažem, u kontekstu očekivanja prema sudijama Ustavnog suda, da je bilo interesantnih odluka u prethodnom mandatu.Mi nismo poslanička grupa koja komentariše odluke Ustavnog suda, ali svi znamo da je bilo veoma interesantnih odluka i u političkom smislu, npr. Zakon o

nacionalnim savetima nacionalnih manjina, Briselski sporazum, odnosno određene odluke itd.Nadam se da će u narednom mandatu Ustavni sud svoje odluke donosi na način kako je to propisano Ustavom i Zakonom o Ustavnom sudu, kao Poslovnikom o radu Ustavnog suda Srbije i da će biti manje problematičnih odluka u političkom smislu, u smislu da da će Ustavni sud svoje odluke donositi isključivo na osnovu Ustava i zakona.Veoma je interesantno da je Ustavni sud u ovom mandatu, u prethodnom mandatu propustio da ocenjuje saglasnost sa Ustavom, Zakona o ustavnom sudu, izmena i dopuna tog zakona iz decembra 2011. godine, čijim izmenama je pre pet godina, znači za neke prethodne vlade, uvedena mogućnost donošenja odluka u Ustavnom sudu u malim većima i u velikim većima. To je interesantno zbog toga što na osnovu Ustava Ustavni sud sve svoje odluke donosi na način da svaki sudija Ustavnog suda odlučuje u donošenju svake i evidentno se radi o nesaglasnosti sa Ustavom ovog rešenja Zakona o ustavnom sudu.Znam da je Ustavni sud opterećen brojnim aktima. Znam da je celishodno da može da sudi i u većima, ali to jednostavno sada važeći Ustav ne dozvoljava, i to mora da se kaže. Nadam se da rad rad Ustavnog suda u narednom mandatu neće krasiti, pod znacima navoda, takve odluke. To je bitno zbog toga jer je poznato da onaj ko ima apsolutnu vlast u tumačenju zakona biva pravi zakonodavac, a prema našem Ustavu to je Ustavni sud. Hvala. **Veroljub Arsić** Pastor.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. st. 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da će Narodna skupština danas raditi posle 18.00 časova zbog potrebe da Narodna skupština što pre donese akte iz dnevnog reda ove sednice.Reč ima narodni poslanik Čedomir Jovanović.

atmosfera u Skupštini je čak i prenaglašena mera značaja tačke dnevnog reda koja se nalazi pred nama, i to je ono što je poražavajuće. Od toga bi bilo gore samo jedno, da i mi, kao narodni poslanici, učestvujemo u toj imitaciji stvarnosti u šta bi se zapravo pretvorila ozbiljna diskusija u izboru sudija Ustavnog suda,

toj instituciji, a to je sam Ustav Republike Srbije.Način na koji se mi odnosima prema važećem Ustavu je gori od načina na koji je on usvojen, a usvojen je tako da danas ni jedna ozbiljna stranka u zemlji ne može da oseća ništa drugo osim stida

kritikovale način na koji se Ustav menja, promene u Ustavu, ukazujući između ostalog na tu neprihvatljivu i neodrživu ambiciju da se sudska vlast potčini izvršnoj.Danas smo mi u obavezi da realizujemo procedure koje su utvrđene Ustavom i damo ili uskratimo podršku kandidatima za sudije Ustavnom suda koje predlažu predsednik Republike i Narodna skupština u skladu sa principima koji su utvrđeni Ustavom.Kada krenemo u analizu značaja jedne institucije, kakva je Ustavni sud, onda ne možemo pobeći i od istine koja zaista tu instituciju opisuje i čini značajnom, jer je Ustavni sud adresa na kojoj svaki građanin ove zemlje, između ostalog, i institucije naše stranke, traži zaštitu ustavnosti i zakonitosti.Način na koji se Ustavni sud odnosio prema svojoj obavezi u Srbiji, u potpunosti nam daje za pravo da ga mi danas kritikujemo i ignorišemo u meri u kojoj je to očigledno i tokom ove rasprave. Ne postoji nijedno ozbiljno pitanje ovom društvu na kojem je Ustavni sud položio test koji bi opravdao njegov formalni značaj u Srbiji.Sva velika pitanja, bez obzira na njihov karakter, Ustavni sud je ostavljao po strani. Pomenuću ih nekoliko. Pokretale su i stranke koje nemaju međusobne bliskosti. Godine 2008. je naša stranka od Ustavnog suda tražila da zaštiti Ustav i spreči realizaciju državnog sporazuma Rusija-Srbija, na osnovu koja je izvršena privatizacija Naftne industrije Srbije.Kada smo to tražili od Ustavnog suda, podrazumevalo se da ćemo prihvatiti njegovu odluku. Verovali ili ne, tako nešto nam nije omogućeno. Ne zbog toga što mi nismo bili spremni da prihvatimo odluku koja je suprotna nekim našim interesima, nego zbog toga što je Ustavni sud odlučio da ništa ne odluči, i to nije bila ekskluzivna situacija, niti nešto što bi ga činilo posebnim. Po pravilu je Ustavni sud, odnosno sudije koji taj Ustavni sud čine, pribegavaju jednog takvog rešenja. Obrazlažući nam u svom odgovoru na našu inicijativu, Ustavni sud je zauzeo stanovište da on nije nadležna da ocenjuje međudržavne sporazume i njihovu eventualnu usklađenost, odnosno neusklađenost sa našim Ustavom.Da li možete da zamislite, da je na primer, Ustavni sud Savezne Republike Nemačke, pre tri godine, kada su potpisani sporazumi koji su bili preduslov finansijske pomoći Grčkoj, odlučio da kaže kako nije nadležan da donese odluku iz svoje nadležnosti? Da li možete da zamislite, da je Vrhovni sud Amerike, i na takav način reaguje? Da li je moguće da je jedan Ustavni sud bilo u kojoj zemlji u svetu kaže, da ne želi da se izjasni po jednom tako važnom pitanju, kao što je bilo to pitanje koje smo mi pokrenuli?Nakon toga još ozbiljniji problem. Pomenut je ovde u Skupštini više puta. To je Briselski sporazum, potpisan 2013. godine. Mi smo ga apsolutno podržali. Naša politička konkurencija je tražila da se taj Briselski sporazum oceni pred Ustavnim sudom. Nismo imali ništa protiv toga, baš naprotiv smatrali smo da je tako nešto potrebno. Šta je odlučio Ustavni sud da uradi? Da zastane u proceduri uz uzgredni komentar da je reč o političkom dokumentu o kojem on ne želi da se izjašnjava.Poslednji primer je, isto tako veoma značajan, potpuno drugačiji od ova dva pomenuta, a reč je o Vladinoj odluci o smanjenju plata i penzija za 10%. Bio bih licemer kada ne bih rekao da smo mi još 2008. godine, pošto je bilo jasno ka kakvoj finansijskoj katastrofi idemo, tražio da se na vreme reaguje. Da se tada smanje plate i penzije, da se zamrznu, na nivou koji je danas nezamisliv i za dobro situirane građane ove zemlje. Prosečna plata od oko 500 evra i penzija iznad 300 evra. Tada nije bilo po političkoj volji i to nije urađeno. Četiri ili pet godina kasnije, to je bilo neminovno, nužno i neizbežno. Odluka je doneta, udruženja građana, stranke, javnost, to su smatrali svojim Ustavom zagarantovanih prava, tražeći od Ustavnog suda da se o tome izjasni. Ni na tu inicijativu nismo dobili odgovor od Ustavnog suda, iako je zakonom veoma jasno definisana procedura urgentnog izjašnjavanja, onda kada to nalažu okolnosti u kojima se zemlja nalazi.Zašto mi uopšte biramo

to govore sva ova prazna mesta u sali. Nema predlagača, u najvećem broju nema predstavnika vladajuće koalicije. Ko je dužan da brani Nikolićeve predloge? Oni čiji je Nikolić bio kandidat za predsednika ili mi koji smo se kandidovali protiv njega. Ko je dužan da brani predloge vladajuće koalicije? Stranke vladajuće koalicije koje su kandidovale te ljude ili mi koji smo protiv toga? Ko je dužan ovde da nam da argumente zbog kojih mi treba da podržimo nekoga ko je 2000. godine učestvovao u izbornoj krađi?Sticajem okolnosti, koje su jasne, koje ovu zemlju opisuju kao nedovršenu, nesposobnu da rešava svoje probleme, uspeo da posle 16 godina dođe do pozicije da sebe vidi u stolici sudije Ustavnog suda. Da li je to preporuka?

zbog kandidata sudije Ustavnog suda. Pominje se starosna dob 40 godina, pominje se rad u pravosuđu, odnosno u oblastima koje se opisuju kao pravna struka,

na osnovu njih možemo da zaključimo? Da će sudija Ustanog suda biti onaj koji u tom trenutku predstavlja najefikasniji instrument stranke ili vladajuće koalicije na vlasti. I u tom smislu nema izraženijeg kontinuiteta od onog koji se danas ovde vidi. Koliko god ovde sevale varnice između vlasti i opozicije, ovo je nešto što govori o tom neodrživom kontinuitetu koji postoji i na drugim nivoima. Mnogo više političkim, nego što je izbor sudija Ustavnog suda.Iza ovog predloga, koleginice i kolege iz vladajuće koalicije, stoji želja da Srbija ima Ustavni sud isti onakav kakav je imala kada su ga pravili Tadić i Koštunica.

između stranaka vladajuće koalicije, na osnovu kojih se zna koliko će ko predložiti sudija koji će sutra biti izabrani u Ustavni sud. Na tom planu apsolutno ne postoji nikakva razlika.Ako želimo da imamo Ustavni sud bolji od ovog koji imamo danas, onda ta razlika mora biti jasno uočljiva. NJe nema. Mislim da nije fer da sada počnemo da čitamo imena ljudi koji su kandidati za sudije Ustavnog suda i da ih sada svako ovde tranžira kako mu padne na pamet. Ja to neću da uradim. Svakako neću da uradim zbog toga što treba 20 minuta da govorim o ovoj beživotnoj temi, što je bio jedan od načina da se potroši to vreme. Čitavih 20 minuta treba da pričaš o izboru sudija Ustavnog suda.Naravno da je potrebno pričati, ne 20 minuta, u normalnim zemljama bi se 20 dana razgovaralo o tome. Postavilo bi se pitanje karaktera kandidata, pretresla bi se njihova profesionalna biografija, analizirali njihovi politički stavovi, da li su liberalni, da li su konzervativni. Ti ljudi se biraju na devet godina. Ko zna gde će danas vladajuća koalicija biti za četiri, pet? Sa kakvim pitanjima će morati da se suoče? Kakav će teret tada pasti na leđa ovih ljudi?

Mi moramo da menjamo Ustav. To je prvi posao koji treba da uradimo. Nemoguće ga je uraditi ako ga ne radimo zajedno. Ne može više da se radi kao 2006. godine. To je tada prošlo.Više smo glasali za Ustav na referendumu nego što se Ustav pisao, zato nam je zemlja ovakva danas kakva je. Znači, nema smisla prolaziti kroz biografije tih ljudi.Neko je pomenuo da je loše što nema profesora sa državnih univerziteta, to samo govori o karakteru zemlje u kojoj mi živimo. Da li možete to da čujete bilo gde u svetu? Zašto mi imamo privatne pravne fakultete, ako su oni takvi kakvi su, da je sramota kada neko dođe za kandidata sa, recimo, titulom profesora pravnog pravnog fakulteta, nego privatnog.Na ovoj temi se vidi prvo dimenzija slova zemlje u kojoj živimo i iz ove teme proizilaze nove pretnje za našu budućnost. Pošto mi ovde ne možemo jedni sa drugima da se dogovorimo ni oko čega, ko je taj ko će arbitrirati našim međusobnim onda kada se uhvatimo za vratove, izlomimo jedni drugima, koliko god to možemo i ostanemo tako razvaljeni u jednoj izgubljenoj zemlji, ko je taj autoritet koji će to učiniti? Kad se postave tako krupna pitanja zato što ih život nameće a ne mi, jer od toga niko nije pobegao. Niko, bez obzira na temu i karakter. Da li su to duboko etička pitanja, da li su par ekselans politička?Pogledajte politička?Pogledajte koliko ima otvorenih tema u našem svakodnevnom životu koja traže odgovor. Zamislite da se sastane novi saziv Ustavnog suda i kaže – da jeste, protivustavno je smanjiti plate i penzije, a onda neko ko je tada na vlasti, ja se nadam da ćemo biti mi, kaže – pa znate šta baš me briga za to što vi pričate tamo u Ustavnom sudu, jer ja ovde, u ovom budžetu, novac za to nemam. I ovo društvo treba da se osvesti i shvati u kom svetu živi i šta je ono što je moguće, a šta je ono što nije moguće.Mi dajemo prava ovim ljudima da donose odluke koje nas obavezuju, a način na koji se odnosimo prema njima, zbog procedure kojom se biraju, atmosfere u kojoj se to radi, unapred govori da nas baš briga za sve to.Dakle, prvo da vidimo da li smo mi kao narod, kao društvo sposobni uopšte da živimo u skladu sa nekim normama, sa bilo kojim? Sa prirodnim pravom, sa bilo kakvom normom, da li postoji nešto što smo mi u stanju? To Poslovnik nije. U našim međusobnim odnosima Poslovnik nije norma koja se uvažava i poštuje. Dobar je ako možemo nešto u skladu sa njim da uradimo što bi odgovaralo našim interesima. Uopšte nam ne odgovara kada se poslanik kazni, isključi na 20 dana, jer kada smo ga pisali nismo mislili da će i nas kažnjavati.Godine 2008. sam to kritikovao ovde kada je menjan Poslovnik, ali oni koji su ga tada menjali, sebe nisu videli u toj poziciji. Kritikovali smo izmene Zakona o izboru odbornika u lokalnim skupštinama, opštinama, pa izbor poslanika u Skupštini u parlamentu, govorili o besmislicama. Građanin mora da zna ko je onaj koga bira, da stranke posle izbora ne znam šta rade sa mandatima, pa sad samo pravo stranke da posle izbora pravi listu, pomerili na početak i pravo stranke da to radi pre izbora, a onda, onda smo otvorili prostor za berzu, za kupovinu. Ili ono što se zove harmonizacija sa republičkim nivoom, pa smo 2012. godine harmonizovali lokalnu samoupravu tako da smo dobili lokalnu vlast koja ni po čemu ne liči na onu za koju su građani glasali 2012. godine. Sve je to, da uporedim ovu atmosferu koja danas ovde dolazi do izražaja.Ima

Uopšte ne govorim ni o SNS-u, ni o DS, ni o LDP, to su dve institucije. Znači parlament i predsednik Republike. Mi se ponašamo kao da je sve normalno. Mi se ponašamo kao da je sve normalno. Ovde apsolutno ne postoji osećaj za činjenicu da je to imitacija stvarnosti. Nismo čuli za pet godina Nikolićevog mandata

na mesto predsednika Republike tako kako sam došao, izgubio sam prvi krug, tresao sam one džakove, niko u mene nije verovao, u taj drugi krug, na kraju sam uspeo. Za mene su glasali oni koji me danas opisuju kao đavola. Evo, kolega iz DJB je podržavao Nikolića 2012. godine.

Neću da govorim o nepotizmu, neću nikakva imena da pominjem. Nije dostojno to ove rasprave. Na nekim drugim mestima da.

Na kakav način su došle stranke, mi smo dobili pismo, neko je rekao nisu sve poslaničke grupe predložile kandidate, pa kako da ih predložimo? Na koji način možemo da dođemo do dobrog kandidata za sudiju USS? Jel to lično poznanstvo? Jel to ja tebi, ti meni? Jel to uobičajena buvlja pijaca politička? Kako to da uradimo?Predsednik Republike nema svest o tome. Makar da kaže, znate šta, pokrećem raspravu o izmeni Ustava, ne mora da priča o preambuli, on neće nikada to reći, ali makar o ovome, dajte ovo da upristojimo, da budemo normalna zemlja. Parlament isto tako. Imamo odbor koji se bavi Ustavom, jel je moglo da ide uz ovo neko prateće mišljenje i da se kaže - znate šta, ovo nikome nije potrebno.Imajući u vidu probleme koji su pred nama ne postoji zainteresovanija strana od trenutno vladajuće koalicije za kredibilno funkcionisanje USS, a vi sa ovim a vi sa ovim predlozima i načinom na koji se odnosite prema …Makar da ste napravili pozorište, da je puna sala, da se o tome priča u javnosti, na konferenciji za novinare Skupštini to je poslednje pitanje, sva vas pre toga pitaju,

bile najveća prepreka za izgradnju demokratskih institucija koje su potrebne Srbiji i one su uništene, ostale su u prahu, institucije koje su generacije pre nas stvarale, neke od njih su bile kredibilne. Makar sa stanovišta struke. Neuporedive su kandidature u profesionalnom smislu, ljudi koji su nekada sedeli u USS i ovog što imamo danas pred sobom, u profesionalnom smislu i uloga koju su nekada imale te institucije sa onom koju imaju danas. Naravno mi ćemo uskratiti podršku ovim predlozima, ne zato što je ovo nešto lično protiv tih ljudi, to je najmanje i bilo bi licemerno da kažem u ovom trenutku, nego pre svega sa integracijom odbijamo bilo kakvu mogućnost učestvovanja u procedurama koje su toliko kontraproduktivne Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije koji pratite ovaj direktan prenos našeg skupštinskog zasedanja, kamera sigurno beleži odsustvo poslanika vladajuće većine koji nisu prisutni u sali kada se raspravlja o jednoj od najvažnijih državnih institucija kakav je USS i to govori o odnosu vlasti prema izboru najviših sudijskih funkcija u državi.Očito je da oni znaju nešto što mi možda ne znamo ili što nije javno rečeno, da su sve ove sudijske funkcije već dogovorene i da su sve ovo kandidati SNS i da u najvećem broju slučajeva se radi o stranačkim poslušnicima koji dolaze na mesto sudija

da se oglasi u Srbiji ako USS ćuti o antiustavnim briselskim sporazumima kojima je SNS i Vlada Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem direktno predala institucije države Srbije na KiM šiptarskim teroristima, direktno ukinula institucije države Srbije i direktno radila protiv Ustava države Srbije. Ustani sud ćutao.Kada se trebalo oglasiti o Zakonu o privremenom načinu isplate penzija, kojim se oduzimaju penzije kao stečeno pravo građana Srbije, kojim se pljačkaju penzioneri, Ustavni sud Srbije je ćutao. Kada su se donosili leks specijalisi o „Beogradu na vodi“, kada se pravio puč izgradnje jednog, ne znam već kakvog poslovnog poduhvata, za koji nije imalo nikakvih zakonskih ni bilo kakvih drugih osnova da se na taj način radi, Ustavni sud je, naravno, opet ćutao.Dakle, mi sada biramo nove članove Ustavnog suda. Da li biramo ljude koji će i dalje ćutati? Da li je Srpska napredna stranka tako dobro probrala one koji će još bolje da ćute od ovih koji su trenutno u Ustavnom sudu Srbije? Čast izuzecima, jer u ovom sastavu Ustavnog suda Srbije bilo je i ima ljudi koji su imali hrabrosti da izdvoje mišljenje od sramnih odluka koje su obeležile rad Ustavnog suda Srbije u prethodnom periodu po pitanju briselskih sporazuma, pljačke penzionera ili izgradnje „Beograda na vodi“.Dakle, mi ovde, u ime Poslaničke grupe Srpskog pokreta Dveri, postavljamo ključno pitanje - da li je ovo još jedan partijski izbor sudija? Da li iznova Srpska napredna stranka postavlja sebi podobne sudije na sudijske funkcije? Da li se nastavlja takvo kadriranje u Ustavnom sudu Srbije koje će dovesti do daljeg ćutanja Ustavnog suda Srbije po svim ključnim pitanjima koja muče danas državu Srbiju?Naravno da mi imamo i konkretne primedbe sa kojima želim da vas upoznam. Pre svega, Dveri žele da ukažu na važnost položaja i uloge Ustavnog suda u ustavno-pravnom sistemu Srbije.

Zato je ovaj vaš odnos, odnos ovog režima prema Ustavnom sudu, zapravo slika vašeg odnosa prema Ustavu. Vi kršite Ustav države Srbije. Kršite ga antiustavnim brisleskim sporazumima, izdajom Kosova i Metohije, kršite ga pljačkom penzionera, kršite ga izgradnjom „Beograda na vodi“, kršite ga na niz drugih mesta i načina. Dakle, to je vaš odnos prema Ustavu Republike Srbije.U

a da je njegova personifikacija Aleksandar Vučić koji je zaveo lični režim. Dakle, za Aleksandara Vučića i SNS Ustav i Ustavni sud Srbije ne postoje. Oni ih ne priznaju, oni su ih zablokirali, oni su ih ućutkali. Gde su, dakle, tu ustavnost i zakonitost i prava i slobode građana? Ko će nas zaštititi o samovolje kršenja Ustava na dnevnom nivou?U Srbiji je u toku sveopšta banalizacija Ustava, njegove pravne snage i domašaja svih njegovih normi, uključujući i preambulu. Nisu retki slučajevi da pojedini političari iz vladajućeg režima daju izjave tipa – ko još poštuje Ustav, koga Ustav obavezuje? Šta je sa akcionim timom za promenu političkog sistema, kojim je na mala vrata najavljena ustavna revizija u prošlom mandatu Narodne skupštine? Nekada su se ustavi menjali na ozbiljan način, sa ustavotvornim skupštinama, a vi ste želeli da menjate Ustav sa Zoranom Babićem, koji je bio na čelu nekakve vaše komisije za promenu političkog sistema.Dakle,

Ponižene su, dakle, najvažnije državne institucije od kada je SNS na vlasti. Vi ne želite da imate bilo kakvu kontrolu. Vi ste onemogućili bilo koga da vas kontroliše. Vi biste ukinuli i Narodnu skupštinu i Ustavni sud Srbije, da biste vi mogli da radite šta vi hoćete.S toga je za nas prvorazredno pitanje poštovanje ustavnosti i zakonitosti, te garancija slobode ljudskih prava, a da bismo to obezbedili bitno je ko su buduće sudije Ustavnog suda. Da li su to ljudi koji su se potvrdili svojim znanjem, poštovanjem prava i pravne doktrine, a naročito ustavnog prava? Da li su to ljudi koji su se potvrdili u borbi za ustavnost i zakonitost, bez dodvoravanja vladajućoj hijerarhiji, ili su to ljudi čija je glavna osobina partijska pripadnost i bliskost vladajućem režimu? Jeste li birali ove kandidate koliko su bliski SNS? Jel vam to bio kriterijum za kandidovanje novih sudija Ustavnog suda?Bez stranačke ostrašćenosti potrebno je ozbiljno pristupiti kandidovanju izboru novih sudija, jer upravo njihovo znanje, lični integritet i poštovanje Ustava treba u narednom periodu da bude do punog izražaja.Meni

na posletku, buduće sudije Ustavnog suda, na osnovu dosadašnjeg rada, moraju nam pružiti garanciju da su upravo oni ti koji zaslužuju ovo visoko priznanje i da će imati hrabrosti i dostojanstva u zaštiti Ustava, pa ako je potrebno i da se suprotstave vladajućem režimu. Da se suprotstave vladajućem režimu! Kada Aleksandar Vučić okrene nekog sudiju Ustavnog suda, kao što je okrenuo, recimo, predsednika RIK-a u svoje vreme, mučenog Đurđevića, da pokrade izbore, da li će sudija Ustavnog suda tada da sudi u strahu od cara Aleksandra Vučića ili će da sudi bez straha od cara Aleksandra Vučića?Dakle, primedbe koje ćemo izneti imaju za cilj da od predloženih kandidata dođemo do onih najboljih, oko kojih ćemo se svi složiti, bez obzira od koga će dobiti podršku Narodne skupštine, jer će buduće sudije biti zaštitnici ustavnosti i zakonitosti svih nas građana Srbije.Prvo što primećujemo, na listi kandidata nema ni jednog redovnog profesora ustavnog prava sa državnog univerziteta. Ništa mi nemamo protiv privatnog univerziteta, ali da li je moguće da ni jedan jedini profesor ustavnog prava sa jednog jedinog fakulteta državnog univerziteta u Srbiji nije kandidat za sudiju Ustavnog suda, iako naša ustavno pravna materija kaže jasno da predloženi kandidat za sudiju Ustavnog suda treba da bude istaknuti pravnik?Hajde da vidimo, o kakvim se to istaknutim pravnicima radi ako su u pitanju sudski izvršitelji, gradski pravobranioci, zamenici tužioca i ako nema jednog jedinog profesora pravnog fakulteta? Evo, ima, nije tačno, tu je dr Tamaš Korhec, koji je predavač na Fakultetu za pravne i poslovne studije „Lazar Vrkotić“, poznatom fakultetu u Srbiji. Dakle, o čemu pričamo? Pričamo, dakle, o partijskim postavljenima i dogovorima i kombinaciju u kojoj se, recimo, doktoru Tamašu Korhecu, koji vas se odrekao, i Mađarski pokret, čiji je potpredsednik, zbog saradnje sa Srpskom naprednom strankom, da je ovo zbog dilova sa SVM, pa im se poklanja jedno mesto sudije Ustavnog suda.Dakle, umesto da se među kandidatima za Ustavni sud Srbije nađu imana nekih od trenutno najpoznatijih srpskih profesora ustavnog prava, među predloženim kandidatima nema ni jednog profesora ustavnog prava. Ali, ima, recimo, profesora policijske akademije, jer pretpostavljam da su važniji profesori policijske akademije od profesora pravnog fakulteta. Upravo je ustavna materija ostavila mogućnost da jedino profesori pravnog fakulteta mogu da imaju i drugu funkciju ako su sudije Ustavnog suda. Zbog čega? Pa, zato što je najvažnije da upravo profesori pravnog fakulteta, kao najstručniji, budu sudije Ustavnog suda. Ali, vi imate neke druge, stručnije, koji su očito bliskiji ili, da tak kažem, bolje slušaju SNS.Ima ovde puno kandidata koji se bave krivičnim pravom. Da li to znači da aktuelni predsednik Republike misli da profesori ustavnog prava ne treba da se bave ustavnom sudovanjem i da to od njih mnogo bolje rade oni kandidati koji se pretežno bave krivično-pravnom teorijom i praksom? Iz biografije predloženih kandidata nije vidljivo koliki je njihov dosadašnji doprinos razvoju ustavnosti, tako da nam nisu jasni kriterijumi kojima se rukovodio predsednik Republike. Iz biografije nekih od predloženih kandidata proizilazi da se ni na postojećim radnim mestima nisu afirmisali kao izuzetni stručnjaci, a sada ih predlažete za sudije Ustavnog suda.Imajući u vidu kriterijume i uslove koji se zahtevaju za sudije Ustavnog suda, ja bih čak mogao da zaključim da je teže postati sudija Ustavnog suda nego sudija osnovnog suda, suda, odnosno suprotno. Znači, vi ste u ovoj vašoj kandidaturi tako olakšali izbor za sudiju Ustavnog suda, da je mnogo lakše postati sudija osnovnog suda.Imajući u vidu, dakle, ono što se tiče liste sudija Ustavnog suda koje predsednik Republike imenuje, a ovde imamo i ono što ste vi kao vladajuća većina imenovali kroz kandidaturu predsednika Skupštine, situacija je tek zanimljiva. Većina vaših kandidata ne poseduje kredibilitet da budu imenovani za sudiju Ustavnog suda. Prilikom predlaganja ovih kandidata prednost su imali oni koji su istaknuti vojnici Srpske napredne stranke i koji su od momenta učlanjenja u SNS zabeležili meteorske uspehe u svojoj karijeri. Tako se opravdano postavlja pitanje kako će oni sutra štiti Ustav kad im je u dosadašnjem radu kao zvezda vodilja bio jedino partijski interes?Stiče se utisak da su pojedinci nagrađeni za svoj nerad jer su rezultati koje su postigli na dosadašnjim mestima i dužnostima bili negativni. Primer je borba protiv korupcije. Kandidujete sudije koje nemaju nikakve rezultate u borbi protiv korupcije. Kakva je, dakle, garancija da će uspešno obavljati funkciju sudije Ustavnog suda?Imate suda?Imate vi kandidate koji su se do sada afirmisali i potvrdili kao stručnjaci u nezakonitom pribavljanju dokaza protiv građana Srbije optuženih pred Haškim tribunalom i koji su postupali protiv interesa haških zatočenika, zbog čega je tek njihova kandidatura, pretpostavljam, nagrada za sve što su radili protiv interesa građana Srbije. Evo, takav jedan je gospodin Dragan Ignjatović, koji, recimo, 30. avgusta 2011. godine, kao direktor Kancelarije Vlade Srbije za saradnju sa Haškim tribunalom, izjavljuje sledeće – da treba da se sarađuje sa tim sudom dok god on postoji. Hapšenjem svih begunaca okončali smo jedan aspekt saradnje, ali nam sad ostaje tehnički deo koji, između ostalog, obuhvata svedočenja. Saradnja se mora nastaviti sve dok postoji Haški tribunal. Da li je moguće da će direktor Kancelarije Vlade Srbije svojevremeno za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović sada da bude i sudija Ustavnog suda Srbije? Ima tu i zanimljivih slučajeva partijskih aktivista Srpske napredne stranke koji se sada predlažu za sudije Ustavnog suda, čak i onih koji su se u svom dosadašnjem radu sa problematikom ustavnosti prvi put i poslednji put susreli kada su taj predmet polagali na pravnom fakultetu.Dakle, ovde se postavlja jedno veoma jednostavno pitanje – hoćemo li sada da biramo, kako reče dr Aleksandar Martinović, sudije koje bira Srpska napredna stranka i koje postavlja Srpska napredna stranka i koji su poslušnici Srpske napredne stranke i koji su bliski Srpskoj naprednoj stranci i da li je to taj kriterijum kojim se rukovodio predsednik Srbije Tomislav Nikolić i predsednik Skupštine Maja Gojković? Zašto danas nema ovde Tomislava Nikolića i Maje Gojković da brane svoje kandidate? se vi to naprednjaci stidite svojih kandidata za sudije Ustavnog suda? Šta ćemo sad? Nešto ste pobegli da ih branite pred građanima Srbije. Nismo čuli ni jednu reč pozitivnu o kandidatima koje ste ovde kandidovali. Što ne dođe predsednik Nikolić, što ne dođe Maja Gojković, što ne ustade Martinović, pa da kaže – ovaj kandidat Srpske napredne stranke je sjajan stručnjak, jeste bio privatni izvršitelj ili je bio sudskih izvršitelj ili je bio zamenik tužioca, ali je sjajan stručnjak, mnogo je bolji mnogo je bolji od svih profesora ustavnog prava u Srbiji? Ne čusmo to ni od Martinovića ni od Nikolića ni od Gojkovićke. Svi junaci nikom ponikoše. Niko da brani sopstvene kandidate. Niko od vas da kaže jednu lepu reč o vašim kandidatima. Nema deset narodnih poslanika Srpske napredne stranke u sali. Svi ste pobegli. Svi ste se razbežali i niko da brani vaše kandidate. A šta je razlog? Veoma jednostavan. Pa, to su partijski poslušnici.Srpska napredna stranka hoće da instalira partijske poslušnike u Ustavni sud Srbije, kako bi Ustavni sud Srbije nastavio da ćuti o ključnim pitanjima, kako bi Vučić mogao da potpisuje dalje briselske sporazume, kako bi Vučić mogao dalje da pljačka penzionere, kako bi Srpska napredna stranka mogla dalje da gradi „Beograd na vodi“, protiv svih zakona i protiv svih pravila struke i protiv svakog Ustava i svake ustavne materije.Dakle, to je ono što je poenta izbora sudija Ustavnog suda. Da li ćemo ponovo dobiti partijske poslušnike Srpske napredne stranke, koji će ćutati uvek kada Ustavni sud treba da reaguje i da kontroliše izvršnu vlast, odnosno Aleksandra Vučića, što bi trebalo da mu bude jedan od najvažnijih zadataka ili će ponovo biti izabrane sudije koje će se plašiti da donesu bilo koju presudu protiv ove vlasti, protiv interesa ove vlasti, protiv onoga što je interes i što nameće ova vlast kao ono što mora u Srbiji da se desi?Dakle, ovde se sada postavlja pitanje – hoćemo li odbraniti Ustavni sud Srbije od Srpske napredne stranke, hoćemo li dozvoliti da Srpska napredna stranka okupira i Ustavni sud Srbije i preuzme kompletnu vlast u Srbiji, jer je ponizila i Narodnu skupštinu i predsednika Srbije, koji je običan sluga Aleksandra Vučića, a sada hoće da ponizi Ustavni sud Srbije, birajući u Ustavni sud Srbije poslušnike Srpske napredne stranke?Srpski pokret Dveri ne može da podrži kandidate koji su poslušnici Srpske napredne stranke i brani smisao Ustavnog suda Srbije koji će suditi po pravu i pravdi i po Ustavu, a ne po naređenjima iz centralnog komiteta SNS. Hvala. Reč ima predlagač Aleksandar Martinović. Izvolite. kada čujete ovakvu bujicu neistina, laži i gluposti, onda je jako teško dati neki smisleni odgovor.Voleo bih da nam gospodin Boško Obradović evo sada pred svim građanima Srbije kaže kada je i gde on polagao ustavno pravo, pošto ga to očigledno kvalifikuje da on ocenjuje stručnost ljudi koji su kandidovani za sudije Ustavnog suda.Gospodine Arsiću, ja bih prestao, samo da nam gospodin Boško Obradović kaže gde i kod kog profesora je polagao ustavno pravo i koju je ocenu dobio, pa kad dobijem odgovor ja ću dalje nastaviti svoje izlaganje, pošto moje izlaganje u velikoj meri zavisi od odgovora na ovo krucijalno pitanje kada biramo sudije Ustavnog suda.

plagirao kopirajući isti rad sa drugim naslovima širom svoje univerzitetske karijere. Takođe, nije odgovorio na ono čuveno pitanje Dveri, koje ćemo uvek i neprestano ponavljati – kada ćete nam pokazati 650 ispisnica sudija koji su se učlanili u SNS nakon reizbora

Sada svi treba da budemo profesori pravnog fakulteta da bi smeli da govorimo o Ustavnom sudu Srbije. Ne. Običan građanin Srbije, bez dana na pravnom fakultetu, vidi da ste uzurpirali Ustavni sud Srbije, vidi da pretite sudijama, vidi da im ne dozvoljavate da donesu bilo koju sudsku presudu, vidi da sudije zbog vas, u strahu od vas, ne smeju da donesu nijednu presudu, da ćute o briselskim sporazumima, da ćute o kršenju Ustava, da ćute o pljački penzionera, da ćute o Beogradu na vodi.Dakle, ne treba biti, gospodine Martinoviću, stručnjak za ustavno pravo da se vidi kako ste zablokirali rad Ustavnog suda Srbije, da se vidi kako kontrolišete sudije u Srbiji, da se vidi kako postavljate vaše partijske aparačike na sudijske funkcije, da se vidi kako ste uzurpirali svu vlast u Srbiji. Znači, ne treba biti profesor ustavnog prava za to. To vidi svaki običan građanin Srbije. Ja ovde govorim u ime običnih građana Srbije, koji neće više da trpe torturu SNS, neće da trpe vašu bahatost, vaš bezobrazluk, vaše maltretiranje i ponižavanje građana Srbije, vašu pljačku, vaše otimanje plata i penzija. Postoje ljudi koji to više neće da trpe i ja sam njihov glas u Narodnoj skupštini Republike Srbije. **Srđan Nogo** Član 106, gospodine predsedavajući, stav 2. – niko ne može da prekida govornika, niti da ga opominje, osim predsednika Narodne skupštine, u slučajevima predviđenim ovim Poslovnikom. Takođe, po članu 108, vi ste dužni d se starate o redu na sednici, tako da vas pozivam da dozvolite izlaganje svih poslanika, i vladajuće stranke i opozicije, mada u ovom trenutku opozicioni poslanici imaju taj problem da poslanici vladajuće većine dobacuju kada mi govorimo. Može njima da se ne sviđa ono što mi govorimo, ali mi imamo pravo da kažemo svoj politički stav. Neka sud o tom političkom stavu daju građani na izborima, svakako je to na njima, ali vas molim da napravimo neku civilizacijsku normu i da se ponašamo pristojno, da makar jedni druge saslušamo, pa čak i da vam se ne sviđa ono što mi vama govorimo, pa čak i da vas boli to što, recimo, 650 ispisnica ne možete da pokažete. U skladu sa članom 109. izričem vam opomenu i oduzimam dva minuta vremena od vremena poslaničke grupe. Sada ću da vam odgovorim na vaše pitanje, reklamaciju Poslovnika.(Boško

Nazvao me je i čovekom bez mozga, zato što ću bez ikakvog pogovora da slušam nečija naređenja. Hoćete li da nabrajam šta je sve rekao za mene i za sve kolege poslanike ovde? Upravo je to govorio i niko ga nije prekidao. Pustio sam građane Srbije da vide pravu demokratiju, kako to izgleda u Narodnoj skupštini. Sada izvinite, ako hoćete da zadate politički udarac, nemojte da se ljutite kad vam neko dobacuje.Dva minute ste izgubili od vremena zato što je gospodin Nogo posle reklamacije Poslovnika krenuo u repliku prema kolegi Martinoviću.(Boško ovlašćen predstavnik predlagača. **Aleksandar Martinović** Hvala